Отже, прошу приготуватися до реєстрації і прошу провести реєстрацію. Будь ласка. Зареєстрований 341 народний депутат. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, сьогодні день народження наших друзів і побратимів. Сьогодні день народження Юрія Миколайовича Берези. Привітаємо нашого друга! Пане Юрію, вітаємо вас!

Івана Івановича Мельничука. Привітаємо! Вітаємо вас! Ваші дні народження в такий історичний тиждень для України. Кожному з вас бажаємо успіху, здоров'я і нам – спільної перемоги. І хочу нагадати, що сьогодні в нас "година запитань до Уряду". І ми розпочинаємо "годину запитань до Уряду", нагадую наш регламент. Від уряду сьогодні буде виступати заступник міністра юстиції Олена Сукманова, потім – запитання від депутатських фракцій, 25 хвилин, і запитання від народних депутатів. І я запрошую на трибуну першого заступника міністра юстиції України Олену Валеріївну Сукманову. Будь ласка. Шановний пане Голово Верховної Ради, народні депутати, члени уряду, усі присутні! Мій сьогоднішній виступ про те, яким буде наше з вами майбутнє, про те, як і в якій країні ми будемо жити завтра. Так, мій виступ про дітей, про наше піклування ними і про відповідальне батьківство. Міністерство юстиції і уряд одним із ключових завдань своєї роботи визначили потреби дітей. І одним із найуспішніших проектів в цій сфері стала наша з вами спільна робота по прийняттю двох пакетів законів "Чужих дітей не буває". І сьогодні я з гордістю можу прозвітувати про результати нашої з вами спільної роботи. Завдяки цим законам, якими було введено наступні обмеження: заборона керування транспортним засобом і заборона перетину кордону неплатникам аліментів, - на сьогоднішній день ми маємо більш, ніж 130 тисяч неплатників аліментів, до яких застосовані дані заборони. Економічні штрафні санкції: від 20 до 50 відсотків суми боргу. І 62 тисячі постанови про накладення економічних санкцій – це тільки штрафи, я не кажу про аліменти, - ми маємо на сьогодні. Суспільно корисні роботи. 124 неплатника аліментів були направлені на суспільно корисні роботи. І ще конфіскація і реалізація активів, обмеження волі строком до 2 років. Як результат, сьогодні ми маємо 4,6 мільярдів гривень, які сплачені на користь більше ніж півмільйона українських дітей. Я хочу ще раз підкреслити цю цифру: 4,6 мільярдів гривень на користь більше, ніж півмільйона українських дітей. І ця цифра вдвічі більша, ніж минулого року. Що ми пропонуємо сьогодні разом з нашими колегами з уряду і разом з міжнародними партнерами. Вчора на засіданні уряду, Кабінету Міністрів, було підтримано розроблений Міністерством юстиції проект Закону про внесення зміни до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для отримання послуг, пов'язаних з народженням дитини, так званий проект "е-малятко". Даний проект надасть можливість батькам отримати повний комплекс – 9 необхідних послуг – за однією заявою. 9 послуг. Які це послуги: державна реєстрація народженої дитини; реєстрація місця проживання народженої дитини; призначення допомоги при народженні дитини; реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров'я; реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків; реєстрація в демографічному реєстрі; визначення походження народження дитини, якщо батьки не перебувають у зареєстрованому шлюбі; визначення належності дитини до громадянства України. Прийняття цього закону дозволить максимально спростити життя батьків наших дітей. Це дозволить зменшити кількість необхідних візитів до державних органів з десяти до нуля, тобто жодного візиту до державного органу. Це дозволить зменшити кількість подань документів та відповідних довідок для отримання цих послуг з 33-х до однієї. Тільки вдумайтесь: замість 33 документи лише одна заява. Можливість звернення одразу ж в пологовому будинку, Центрі надання адміністративний послуг, можливість звернення онлайн або через пошту. І хочу підкреслити, що послуга дев'ять в одному безкоштовна. Я можу навести приклади інших країн. Так в Канаді і Сербії запроваджено подібну систему надання послуг п'ять в одному. В Новій Зеландії і Австралії також запроваджено подібну систему, але три в одному. Урядом України пропонується дев'ять послуг за однією заявою. Отже, що ми вже реалізували для того, щоб відповідальне батьківство стало нормою для всіх українців. Перше: "пакунок малюка". Це масштабний проект уряду, драйверами якого стали наші колеги з Мінсоцу. З 1 вересня 2018 року майже дев'яносто п'ять тисяч людей отримали "пакунок "пакунок малюка". З 1 січня 2019 року ця цифра склала майже дев'ятнадцять тисяч людей, тобто ми бачимо позитивну тенденцію. Для покращення вмісту "пакунка малюка" проведено моніторинг відгуків і пропозицій від батьків. За вибором мами отримати "пакунок малюка" можна або при народженні дитини, або при виписці з пологового будинку. Більш того, планується залучати фахівців із соціальної роботи для вирішення проблемних питань мами, якщо перебуває вона у пологовому будинку за складних життєвих обставин. Разом з нашими міжнародними партнерами з ЮНІСЕФ ми провели глибинне інтерв'ю - і покращили, і змінили вміст "пакунку малюка". Наступне, друге: муніципальна няня. Відшкодування послуги за дитиною до 3 років. Планується, що компенсація буде виплачуватися в розмірі одного прожиткового мінімуму, який діє на 1 січня поточного року, тобто зараз ця сума складає 1 тисяча 626 гривень за 1 дитину. Для того, щоб отримати компенсацію за муніципальну няню, батьки повинні просто укласти договір між ними і муніципальною нянею. Третє – запровадження податкової пільги для сумлінних батьків. Другий пакет законів "Чужих дітей не буває" збільшує перелік підстав для отримання податкової знижки батьками, які оплачують навчання своїх дітей. Податкова знижка – це сума, на яку зменшується податок з доходів громадянина у зв'язку з оплатою ним послуг навчання дитини. Орієнтовний розмір податкової знижки складає десь 18 відсотків від сплаченої суми. Раніше до знижки входила оплата в закладах професійної та вищої освіти, відтепер в податкову знижку також входить оплата за завчання в дошкільних закладах, позашкільних закладах і закладах середньої освіти. Колеги, я хочу подякувати вам за підтримку наших законодавчих ініціатив, законодавчих ініціатив уряду та Мін'юсту, щоб завдяки нашим з вами спільним зусиллям наші діти були більш захищеними, а батьківство в Україні було більш відповідальним. І я хочу сказати вам, що завтра ми з вами будемо сидіти перед телевізором, під теплими пледами, а наші діти будуть сидіти у цій сесійній залі, і те, які рішення вони будуть приймати, якими вони будуть справедливими і виваженими, залежить сьогодні від нас. І я хочу завершити свій виступ словами видатного педагога Антона Макаренка, він сказав, що наші діти – це наша старість. Добре виховання – це щаслива старість. Погане виховання – це наше горе, сльози і наша провина перед іншими людьми. Дякую за увагу. І, колеги, зараз, нагадую, запитання від депутатських фракцій. Тому я прошу усі фракції, які мають намір взяти участь в обговоренні і поставити голосно запитання до уряду, прошу провести запис.

Від фракції "Батьківщина" – Соболєв Сергій Владиславович. Будь ласка. Соболєв, "Батьківщина". Шановні представники уряду, у мене, без сумнівну, було б питання або до Прем'єра, або міністра енергетики, але хто б міг дати відповідь на таке запитання. Вперше за всю історію України, за 27 років, дозволено експорт газу власного видобутку за кордон. Для цього прийнято рішення вдвічі знизити тариф на входження в експортну трубу. Невже ви не розумієте, що при тому, що вартість газу, який видобувається в Україні, який завозиться із-за кордону, ця різниця складає десятки відсотків, м'яко скажемо? Хто наживається на цьому, ви можете назвати конкретну фірму і особу, яка стоїть за експортом газу українського виробництва за кордон в умовах тотального зростання цін на газ і та тарифи? Дякую. Доброго дня, шановні народні депутати, дійсно, на попередньому тижні було вперше у вигляді експерименту проведено експорт українського газу за межі кордонів України. Але хотів би нагадати, шановні народні депутати, що на сьогоднішній день діє Закон "Про ринок природного газу" і повноваження визначати вартість входу в трубу, також транспортний тариф, також вартість тарифу на вихід з української труби – це прямі повноваження незалежного регулятора, тобто НКРЕКП. Тому оці питання знаходяться на площині, і я думаю, що ваше запитання буде переадресовано, буде оформлено як депутатський запит і переадресовано безпосередньо тому органу, який вправі, до якого відносяться відповідні повноваження. Дякую. Від "Опозиційного блоку" до слова запрошується Ігор Шурма. Будь ласка. 10:17:42 ШУРМА І.М. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Не дивлячись на те, що немає Володимира Борисовича, я задаю запитання Прем'єр-міністру України. Він взяв всю відповідальність на себе за діяльність МОЗу. І мені дуже приємно, тому що з цим починають вирішуватися питання. Питання полягає в наступному. 18 грудня в державній установі "Інститут серця" відбулися вибори директора. Виграв одноголосно Тодуров Борис Михайлович. З того часу відповідно до чинного законодавства у п'ятиденний термін були передані документи. Він пройшов місячний термін спецперевірку без зауважень. І сьогодні є підготовлений контракт на підписання з ним. Запитання до Володимира Борисовича: Володимире Борисовичу, а ви знаєте, що цей контракт два тижні лежить на столі у заступника міністра Лінчевського - той, що сказав, що всі помруть, без варіантів? Два тижні документ лежить і не підписується контракт. У мене звертання до вас, до Прем'єр-міністра: будь ласка, наведіть порядок, втрутьтеся і нехай підпишуть контракт… чому на сьогоднішній день заступник міністра всупереч всіх вимог законодавства тримає в себе два тижні цей контракт, не дивлячись, що немає абсолютно жодних зауважень до переможця, не дає на підпис і на заключення угоди? Тодуров реально рятує життя людей. Дякую. 10:19:19 РОЗЕНКО П.В. Добрий день, шановні депутати! Дякую вам за абсолютно конкретне запитання, ми його беремо в роботу. згідно Закону "Про статус народного депутата України" на цей запит ви отримаєте конкретну офіційну відповідь. Ми взяли це до уваги, ваш запит. Дякую. Від "Партії "Відродження" Мисик Володимир передає Валерію Писаренкові. Будь ласка. Дякую. У мене запитання до уряду. І, я думаю, воно турбує сьогодні всіх українців. є офіційна інформація, що від 7 до 9 мільйонів українців тимчасово працюють за кордоном, ще там приблизно з 3-х до 5-и постійно працюють за кордоном. Трудова міграція набула значних розмірів, сьогодні ми втрачаємо країну фактично. Економічного потенціалу ніякого не буде, якщо ми не зупинимо трудову міграцію. І для цього дуже дуже багато роботи, якої потрібно зробити. Я хочу запитати у уряду: ви розумієте проблему трудової міграції? Це перше питання. І друге. Що робить уряд для того, щоб зупинити трудову міграцію і зробити нові робочі місця? Скільки заплановано робочих місць на цей рік для українців? Яким чином ви плануєте побороти цю проблему? І яким чином ви надасте майбутнє для українців, щоб вони працювали в своїй рідній країні, а не їхали на заробітки по всьому світу? Дякую. Шановний пане народний депутате Писаренко, проблема, яку ви зачепили, є дуже і болючою як для нашої країни, так і для наших сусідів. В сусідній Литві, незважаючи на те, що середня заробітна плата 850 євро, більше 1 мільйона із 3,5 мільйонів населення Литви виїхало за кордон. Подібна ж проблема і в Польщі, де більше мільйона поляків виїхало в інші країни Європейського Союзу. Звичайно, перше, що спонукає людей виїжджати, і не тільки в нашій країні, це бажання отримувати більшу заробітну плату. Це перше. По-друге, це бажання реалізувати себе, свої здібності, свої таланти там, де для цього створені найкращі умови. Звісно, це прямо пов'язано з кількістю і якістю робочих місць. Єдине що можу сказати, що не уряд створює робочі місця. Робочі місця створює бізнес, створюють підприємці, створюють ті люди, які своєю працею, своїм розумом і своїми руками дають роботу іншим людям. І обов'язок уряду - створювати умови для цих людей, для того щоб вони відчували себе захищеними. Я не буду зараз перераховувати ті закони, які Верховною Радою з подачі уряду прийняті для того, щоб захищати підприємців, для того, щоб захищати бізнес в Україні. Але, думаю, що цей перелік був достатньо би довгим. Але що стосується соціальної складової, то хочу сказати і нагадати, що у нас є велика проблема з відповідальністю, в тому числі бізнесу, за соціальні проблеми наших громадян. Лише зниження ставки єдиного соціального внеску в 2016 році привело до зменшення надходжень від єдиного соціального внеску на 40 І в зв'язку з цим існують серйозні проблеми як з пенсійним забезпеченням, так і з забезпеченням соціального захисту наших працівників. Тому цю комплексну проблему ми разом з вами будемо розв'язувати, з тим щоб наші люди не їхали на заробітки, а все-таки працювали у нас дома. Дякую. Дякую вам. Від фракції "Самопоміч" – Бабак Олена Валеріївна. Скажіть, будь ласка, дату, коли уряд проінформує громадян України про роботу Фонду енергоефективності і про те, що які пакети документів людям треба підготувати для того, щоб скористатися 3-а і 2 мільярдами гривень, які в бюджеті двох років виділялося на Фонд енергоефективності, а також 50 мільйонами євро, які дає Україні Євросоюз? І друге. Коли уряд надасть парламенту пропозицію, як вивести водоканали і теплоенерго з кризи і не перекладати енергетичну реформу на місцеве самоврядування? Тому що всі сьогодні знають, що уряд просто не виконав функцію свою і не дав водоканалам і теплоенерго можливість скористатись надавачем послуг по спецобов'язкам по ринку електроенергії, а загнав їх сьогодні в скажені збитки, тому що нові ціни на електрику вступили 1 січня для водоканалів і теплоенерго, але вода й тепло, всі розуміють, що так швидко… Додайте 30 секунд. Почекайте. Говоріть. 10:24:29 БАБАК А.В. З 1 січня нова ціна на електрику вступила в дію. Але всі знають, що тарифи на воду і тепло так швидко не коригуються, на це потрібен час. А це прямі збитки як суб'єктів господарювання, так і місцевого самоврядування. Уряд не пропонує нічого на вирішення цієї проблеми. за всі закони, які приймалися в цьому залі. І щодо Фонду енергоефективності, і щодо енергоефективності будівель, щодо комерційного обліку житлово-комунальних послуг, які зараз імплементуються із Закону про спільну власність, які створили фундамент споживача, який може отримувати грантову допомогу не тільки від держави, а і від міжнародних партнерів, а також систему, яка стосується технічної і фінансової допомоги. Щодо запуску Фонду. Закон був прийнятий, уряд імплементував всі нормативні акти щодо запуску Фонду. Сьогодні відібрана Наглядова рада, проведений конкурс, два представники від уряду ввійшли, два незалежних представники. І зараз ми очікуємо остаточного члена від Євросоюзу в Наглядову раду, ми знаємо вже, хто це. Але я не буду об'являти, поки не буде підписаний контракт безпосередньо. Також створений мультидонорський фонд, який буде співфінансувати 50 на 50 з державним Фондом енергоефективності кожну практично модернізацію в кожному багатоповерховому будинку. Сьогодні проходить відбір на дирекцію Фонду, і це вже незалежна від уряду процедура, тому що цей відбір організовує Наглядова рада. І сьогодні вже є, так сказати, відбір на чотири посади: директор Фонду, технічний директор, фінансовий директор і керівник служби аудиту. Але ми не зупиняємося, ми відпрацювали паралельно до того, як Наглядова рада приступила до своїх обов'язків, запустили процес відпрацювання процедур. Також зараз запущений процес по п'ятнадцяти пілотним проектам в усіх регіонах України, різної поверховості, різної кількості під'їздів, різної кількості мешканців, для того щоб відпрацювати процедуру Фонду. Запущений процес сертифікації будинків, і вже перші ОСББ отримали перші сертифікати європейського зразку, і Україна сьогодні може показувати, в якому стані є жилий фонд і які рекомендації потрібно надати для модернізації. Є перші 300

Тому я думаю, що у І кварталі повинен бути запущений Фонд, ми маємо сьогодні підтримку не 50, а 100 мільйонів євро Європейського Союзу. Координаційна рада донорів, яка створена щодо реформи енергоефективності і Фонду енергоефективності, затвердила грантову політику, і грантова політика сьогодні говорить про те, що перші 300 проектів будуть отримувати 50 відсотків компенсації на проведення енергоаудиту, на проектні роботи, на енергосервісні контракти… …на енергосервісні контракти, на обладнання і на роботи, а також додатково від уряду Німеччини 20 відсотків на ті будинки, де кількість субсидіантів перевищує 50 Тому, в принципі, ми готові прозвітувати і на комітеті, і окремо у Верховній Раді по цьому напрямку. Доброго дня, шановна Ірина Володимирівна, шановні колеги, шановні члени уряду! Відомо, що розбудова людського капіталу базується на трьох дуже важливих речах: це якісна освіта, якісні медичні послуги і третя – інфраструктура добробуту. Тому у мене третє питання до міністра інфраструктури пана Володимира Омеляна. Шановний пане міністре, ви можете особисто іноді перевіряти, що відбувається на шляхах? Я до вас звертався через Facebook, я думаю, це нормальна соціальна мережа, я навіть зняв відео. У мене прохання наступне, щоб просто не маніпулювати цим: ви можете перевірити, де і на яких проміжках шляху ми витратили кошти, бо парламент голосував за 40 мільярдів гривень, і які вже перетворились на суцільні ями? Будь ласка, це є дуже важливо, що вздовж шляху також висять бігборди, на яких написано про шляхи, про уряд і про Верховну Раду, яка виділяє ці кошти. Будь ласка, візьміть це під свій контроль, і якщо ви побачите, що є несумісність, то до одних людей прийміть… Дякую за розуміння і за вашу відповідь. Вельмишановні народні депутати, дуже вам дякую за вашу активну політичну позицію. На жаль, уряд - це не Хоґвортс, у нас немає чорних паличок, щоб відремонтувати всі дороги в Україні, які не ремонтувалися десятиліттями. За часи каденції уряду Яценюка і Гройсмана відбудовано більше 7 тисяч кілометрів доріг, всі вони переходять зиму в ідеальному стані. Ми перевіряємо всі відбудовані шляхи двічі на рік. Ті дороги, які переходять зиму і не ремонтувалися десятками років, безумовно, вони кращими не стають. Ми в цьому році виділили додаткові кошти на аварійний ремонт трас Одеса-Київ і Київ-Чоп. продовжуємо будувати, і дуже вам дякуємо за активну позицію під час голосування за дорожній фонд, який довів свою ефективність, що всі регіони, кожна область будує свої дороги. Але ми ще раз нагадуємо, що протягом п'ятирічної роботи дорожнього фонду ми відбудуємо магістралі, які поєднують обласні центри і наведемо порядок на основних центральних магістралях кожної області, не більше того. Для того, щоб відбувати всі дороги, фінансування має бути хоча б, порівняно як в Польщі, 200 мільярдів гривень. А для того, щоб відновити з нуля, мінімум 300 мільярдів гривень на рік. Дякую. Дякуємо вам за відповідь. І, будь ласка, наступне запитання - Сергій Шахов від "Волі народу". колеги, скажіть, будь ласка, а хто має відповідати за те, що сьогодні в країні є супрунівський геноцид Міністерства охорони здоров'я? Спалах на кір – 72 тисячі людей захворіли на кір з 2017 року, 22 тисячі дітей, 27 померлих. Спалах на туберкульоз, спалах на СНІД. Не вистачає щеплення. Всього-на-всього 36 відсотків получили щеплення українців. Скажіть, будь ласка, хто за це буде відповідати? Мої двоє дітей також захворіли на кір. Це стосується кожного, коли ти дивишся, коли дитина помирає! І також до мене звернулися черкащани з того приводу, що тепер у школах не буде медсестри. Уявіть собі! Це – вбивство українських дітей! Ще ніхто не відповів, що у вересні не знайшли винних, чим отруїлися діти в школах на лінійках. В мене запитання: скажіть, будь ласка, коли закінчиться… …коли закінчиться сьогодні ця вакханалія у Міністерстві охорони здоров'я? Що зроблено для того, щоб все ж таки зупинити епідемію на кір? І хто сьогодні буде відповідати, що в нас немає українського міністра охорони здоров'я? Дякую. Шановні народні депутати, я думаю, що при будь-якій епідеміологічній загрозі єдиний спосіб – робити щеплення. Я особисто зробив щеплення і рекомендую це зробити всім. По всім іншим питанням… По всім інших питанням я пропоную оформити це як депутатський запит, і я думаю, що безпосередньо Міністерство охорони здоров'я і уряд підготує відповідь. Щодо питання водоканалів. Альона Валеріївна, я хотів би вам відповісти. Коли готуються і приймаються закони у Верховній Раді, я би хотів все-таки, щоби у профільних комітетах відпрацьовувалася і враховувалася думка уряду з приводу запуску того чи іншого процесу. Уряд попереджав, і конкретно Міністерство регіонального розвитку і житлово-комунального господарства говорило про те, що сьогодні водоканали є платіжоспосібними. Водоканали сьогодні виконують інвестиційні програми, але сьогодні, на жаль, в них немає авансових оплат на те, щоби зробити передплату при запуску ринку. І я хотів би звернутися до народних депутатів. Я дякую за те, що ви розглянули і включили у порядок денний проект Закону 9406, який якраз врегульовує це питання і дає можливість практично надавати послугу водоканалам таким чином, щоб не навантажувати ні на місцевий бюджет, ні на бюджет водоканалів безпосередньо, так сказати, фінансове навантаження. Тому прохання: на наступний пленарний тиждень в порядок включений денний Закон 9406, він є дуже важливий для всієї галузі водопостачання і водовідведення, а також підприємств теплозабезпечення, і я прошу поставити його в порядок денний, сьогодні є підтримка в залі. І просив би його проголосувати в наступний сесійний тиждень і закрити це питання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І, будь ласка, наступне запитання від Радикальної партії пан Мосійчук буде задавати. Будь ласка, народний депутат Мосійчук. Я, звичайно, хотів звернутися до Прем'єр-міністра України, який, на жаль, відсутній. Щодо відсутності представника МОЗу – ситуація зрозуміла. Тут щойно було запитання про епідемію кору, так я хочу повідомити уряд, що спалах кору вже в Міністерстві охорони здоров'я: захворіло 3 працівника. Ви уявляєте, що в країні відбувається? В Запоріжжі - спалах, в Києві, 7 людей загинуло. В Сполучених Штатах 20 чоловік захворіло – була оголошена надзвичайна ситуація. Шановні урядовці, питання дуже просте: коли до залу парламенту буде внесена кандидатура міністра охорони здоров'я? Припиніть знущатися над українцями! Бабуся з Гребінок Неля Петрівна не могла викликати 2 доби швидку на Полтавщині. І.В. ...робіть щось, тому що, якщо так триватиме далі, а ви перекладатимете відповіді з одного віце-прем'єра на іншого на питання щодо охорони здоров'я,

в якому стані сьогодні знаходиться система охорони здоров'я в цілому в Україні. Але ви самі чудово розумієте, що це є наслідком не того, що сьогодні здійснюються і конкретні реформи в системі охорони здоров'я, а це є наслідком того, що за 27 років ця система доведена до повної ручки, до повної катастрофи. І ви сьогодні знаєте, що і два роки тому не було медпрепаратів в лікарнях, закривалися ФАПи, не було доступу до сільської медицини взагалі. І лише протягом останніх буквально 4 років в цьому напрямку почалися реальні зміни, починаючи від системи реформування охорони здоров'я, за яку проголосувала – і дякую вам за це – Верховна Рада України. Це наше спільне рішення було вибрати напрямок реформування системи охорони здоров'я і по ньому рухатися, завершуючи ініціативами Президента України Петра Порошенка щодо наведення порядку в сільській медицині, щодо побудови нової принципової системи, сучасної системи сільської медицини. Тому, шановні народні депутати, у нас сьогодні з вами є спільна абсолютно мета – навести лад в системі охорони здоров'я і врешті-решт забезпечити, щоб ті шалені кошти, які щороку виділялися на систему охорони здоров'я – в цьому році це 90 мільярдів, і щороку раніше вони виділялися, – не осідали в карманах фармацевтичної мафії і нерадивих чиновників, а щоб вони доходили до до людини, до лікаря, до сільської інфраструктури медичної, і врешті-решт люди відчували системні підходи і зміну на краще в цьому середовищі. Щодо епідемії кору. У нас є чинне законодавство… У нас є чинне законодавство, у нас є абсолютно чіткі рамки і критерії, коли оголошується епідемія, і ми діємо сьогодні в межах чинного законодавства. Дякуємо. Просимо не перебивати наших шановних міністрів. І останнє запитання в цьому блоці. Від фракції "Народний фронт", будь ласка, Тарас Кремінь. Шановні члени уряду! Тарас Кремінь, "Народний фронт". Я просив би вас звернуть увагу на три болючі проблеми Миколаївщини, які ми повинні вирішити вже найближчим часом. Перше питання стосується того, що затверджено відповідно до постанови Кабміну чотири госпітальних округи, але, на превеликий жаль, у зв'язку з аварійним станом Південнобузького мосту ми маємо сьогодні ситуацію, що Миколаївський, Березанський, Очаківський райони можуть бути відрізані від якісних медичних послуг. До мене звернувся голова Чорноморської ОТГ Андрій Дмитренко, який є головою ініціативної групи, і він просить цю постанову переглянути і все-таки додати ще один госпітальний округ у зв'язку з аварійним станом Південнобузького мосту. Друге питання – це аварійний стан Новобузької школи, місто Новий Буг Миколаївської області, яка два роки тому обрушилась і, на превеликий жаль, і досі вона перебуває в аварійному стані. Просимо взяти під контроль виділення коштів через Державний фонд регіонального розвитку. І третє питання, коротке. У зв'язку з тим, що Миколаївщина потрапила до десяти областей, на території якої було оголошено воєнний стан… Веде засідання …учителі та лікарі мають борги по заробітній платі за грудень, січень і лютий. Просимо вас звернути увагу і відреагувати відповідно до чинного законодавства. Дякую. У першу чергу я хотів би сказати про інфраструктурні проекти і про ті субвенції, які сьогодні Верховна Рада приймає для того, щоб і направити кошти до фонду регіонального розвиту, і до субвенцій об'єднаних територіальних громад, і по субвенції для опорних шкіл. І реконструкція саме в Новобузькій школі, яка взагалі потребує такої реконструкції, я знаю, що там зроблений проект. Я думаю, що буде окремо, в принципі, буде проговорено з главою адміністрації Миколаївської області для можливості його подачі до фонду регіонального розвиту і можливості виконання цієї роботи. Хотів би зазначити, що сьогодні 70 відсотків по фонду регіонального розвиту проектів проходить саме по закладах освіти. Це дошкільні заклади, це школи, і це опорні заклади. І я думаю, що безпосередньо потрібно ще подивитися на якість проекту для того, щоб розібратися, коли ми реконструюємо, чи дійсно воно відповідає потребам сьогодні нового освітнього простору і "Нової української школи". Щодо питання забезпечення заробітної плати вчителям і медикам, які попали на території об'єднаних територіальних громад, де не відбулися вибори у зв'язку з введенням Закону про військовий стан.

відповідальність про делеговані повноваження по закладам освіти і охороні здоров'я, повертаються до районних бюджетів для того, щоб забезпечити виплату. Але, з іншого боку, Міністерство фінансів наблизило виплати для того, щоб закрити цю проблему до моменту вирішення цього законопроекту в Верховній Раді. Я звертаюся до всіх народних депутатів терміново проголосувати ці зміни до бюджету для того, щоб врегулювати по всім 43 громадам, де не відбулися вибори, і дати можливість районним адміністраціям, районним бюджетам виконувати програми як по освіті, так і по охороні здоров'я. Дякую.

Ми відразу говорили про те, що да, безумовно, є формальний критерій, якому має відповідати госпітальний округ і формування госпітальних округів в області. ми також говорили про те, що ми повинні запустити ці системи і якщо на місцях бачимо, що якісь виникають проблеми і труднощі, ми готові на це оперативно реагувати. Але є відповідна процедура, де мають дуже зараз добре співпрацювати органи місцевого самоврядування і обласна державна адміністрація, обласна державна адміністрація вносить на розгляд уряду, на розгляд Міністерства охорони здоров'я пропозиції щодо створення госпітальних округів або зміни їх меж, або зміни комплектації. Тому я, ми взяли це питання до розгляду, але, безумовно, добре, що є відповідна ініціативна група, ми будемо чекати результати роботи цієї групи і спільно з обласною державною адміністрацією будемо чекати офіційних пропозицій щодо зміни меж або зміни кількості госпітальних округів в Миколаївській області. Дякую вам. Отже, запитання від фракцій завершені. Зараз 20 хвилин - запитання від народних депутатів. І я прошу провести запис. Будь ласка.

Доброго дня. На жаль, не бачу сьогодні тут пана Насалика. І не знаю, чи зможе хтось відповісти на це питання, але дуже хочу почути відповідь. Коли вже буде запропонована масштабна та справжня реформа вугледобувної галузі України? Коли буде погашена остаточна заборгованість перед шахтарями, зокрема шахтарям державного підприємства "Селидіввугілля", державного підприємства "Південнодонбаське" і інших державних підприємств? Тому що звернення від шахтарів поступають з усіх куточків України – це державні шахти. На жаль, проблема не вирішується і вугільна галузь продовжує знищуватись. Ніякої модернізації, ніякої енергонезалежності в діях влади ми зараз не бачимо. Дайте, будь ласка, відповідь з конкретними строками. Бо вже відписки від профільного міністерства не влаштовують ані депутатів, ані працівників державних вугільних підприємств. Дуже хочемо конкретики з конкретними датами. Дякую. Шановний народний депутат, ваше питання, дійсно, воно досить складне і комплексне. Я почну спочатку з соціального питання, яке найбільш турбує працівників вугільної галузі, – це погашення заборгованості із заробітної плати. На сьогодні акумулюються… закумульовані кошти державного бюджету, яких сума загальна перевищує понад 400 мільйонів гривень. Я думаю, сьогодні, ну, вірніше до понеділка буде матеріалізоване рішення, яке прийняв уряд, про порядок надання відповідних коштів бюджетних і вони будуть спрямовані шахтарям. І, таким чином, практично буде існуюча на сьогодні заборгованість майже повністю закрита. Що стосується реформування галузі. Да, цей процес дійсно трошки уповільнений, але є і суб'єктивні, і об'єктивні причини. Для того, щоб більш детально і не забирати зайвого часу, ми вам надамо, як ви кажете, не відписку, а розгорнуту інформацію з цього питання, де будуть конкретні відповіді на кожне поставлене вами питання. Дякую.

Шановні члени уряду, нещодавно ви прийняли, дійсно, дуже добре рішення щодо індивідуального використання газу населенням і стосовно норм споживання, споживання, і стосовно того, що в найближчі терміни, я сподіваюсь, що уряд надасть можливість і допоможе українцям встановити індивідуальні пристрої врахування газу. Хотілось би почути конкретні цифри, які плани на 2019 рік? До мене звертаються дуже багато харків'ян, які очікують допомоги в цьому питанні: саме встановлення індивідуальних пристроїв обліку газу. Я так розумію, що уряд готовий піти назустріч і профінансувати ці речі. Крім того, ми сподіваємось, що найближчим часом ми дамо можливість і місцевим бюджетам також фінансувати ці потреби. Тому, будь ласка, дайте більш точну відповідь, які плани на цей рік стосовно лічильників? 10:48:09 КІСТІОН В.Є. Шановний народний депутате, дійсно, уряд вимушений був на минулому тижні ухвалити рішення про приведення у відповідність до реалій норми споживання природного газу побутовими споживачами. Це вимушене рішення було пов'язане з тим, що відповідні монополісти у попередньому часі через відповідні судові інструменти повернули норми споживання до 1996 року. І норма споживання, яка була легалізована, складала біля 10 метрів кубічних на одного споживача, по тим споживачам, в яких відсутні прибори обліку. Ми досить добре пам'ятаємо, що в попередньому часі були відповідні доручення і рішення в інвестпрограмах по регіональним газорозподільчим компаніям, де чітко визначалися обсяги встановлення індивідуальних приборів обліку. На сьогоднішній день на території нашої держави споживачі природного газу, в яких відсутні лічильники, складають біля 3 мільйонів домогосподарств. Для того, щоб забезпечити 100-відсотковий облік побутовим споживачам, потрібно не менше 2,5 мільярда коштів. Ці кошти, на думку уряду, є і повинні бути забезпечені з господарської діяльності Національної акціонерної компанії НАК "Нафтогаз". Даним рішенням уряд передбачив такі зобов'язання. Я… ну, передбачено, щоб кожен громадянин, в якого відсутні прибори обліку, повинен звернутися до даної компанії і на підставі його звернення дана компанія зобов'язана встановити індивідуальні прибори обліку. Технічні і фінансові можливості для цього є. Контроль ми також просимо провести і безпосередньо незалежного регулятора, в якого є відповідні інструменти для забезпечення дотримання і в тому числі ліцензійних умов. Дякую за увагу. Наступне запитання - народний депутат Кривохатько. Будь ласка. Мікрофон включений. Будь ласка, будь ласка. Шановні члени уряду, у мене в руках витратні матеріали для проведення процедури гемодіалізу. Це дуже дороговартісна процедура, один пацієнт обходиться державі десь в 250 тисяч тисяч на рік. І держава датує субвенціями цю процедуру. Але мене дуже турбує те, в який спосіб у Запорізькій області використовуються ці гроші. Є бренд номер 1 і бренд номер 2. Технічна документація прописана таким чином, що може прийняти участь тільки один, одна фірма. І в результаті бренд номер 2 досяг 1 тисячу 800 гривень за один комплект. І в той же самий час, Одеса, Шостка, Вінниця, і навіть місто Енергодар, Запоріжжя купує бренд номер 1 по ціні 1 тисячу 500 гривень за комплект. Різниця 300 гривень.

20 мільйонів гривень. Я прошу втрутитися, бо технічна документація прописана тільки так, що може прийняти участь одна фірма. Шахрайським способом прописано в документації. І в результаті гинуть… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, відповідь. Я думаю, що по цій ситуації ми сформуємо депутатський запит і розберемося у відповідній ситуації. Але якщо ви вважаєте, що в процесі формування якихось тендерних умов були порушені процедури, будь ласка, є відповідні правоохоронні органи, звертайтеся, нехай вони розбираються, наскільки це законно, наскільки в процесі цьому не було порушено конкретно законодавство, і треба розбиратися.

У мене питання до міністра юстиції. Скажіть, будь ласка, як ви боретеся з тими "чорними" реєстраторами і "чорними" нотаріусами, які до сьогоднішнього дня віджимають в українців бізнес, забирають, в простих українців забирають приватну власність – землю? Це є питання національної безпеки на сьогоднішній день, саме що стосується приватної власності українців. Скажіть, будь ласка, чи ви їх поборете? Чи, можливо, на законодавчому рівні ми можемо змінити ту ситуацію? Тому що жоден інвестор не прийде в Україну, коли буде таке неподобство, саме що стосується отих "чорних" нотаріусів і "чорних" реєстраторів, які, на жаль, до того часу діють в Україні. Дякую. Дякую за запитання. Я хочу надати конкретні кроки, за якими ми боремося. Все, що можна зробити на рівні Кабінету Міністрів, останні 6 місяців було зроблено. По-перше, на сайті Міністерства юстиції є відкритий перелік всіх реєстраторів і всіх нотаріусів, які заблоковані за порушення. По-друге, є дуже велика проблема з комунальними підприємствами, які реєструються десь в маленькому селі, а філії мають по всім обласним центрам. Прийнята постанова Кабміну, якою заборонено наявність філій таких комунальних підприємств. По-третє, запровадження з лютого місяця складання іспитів для всіх реєстраторів, які входять в цю професію і які були за порушення заблоковані. Але я хочу, знаєте, підкреслити, що я особисто прорахувала всі порушення в системі реєстрації: 75 відсотків відбуваються з боку комунальних підприємств. Але коли до цієї сесійної зали була внесена пропозиція змінити закон і скасувати комунальні підприємства, шановні депутати, ви її його чомусь не підтримали. І сьогодні вони продовжують працювати і більшість правопорушень зроблена цими комунальними підприємствами. ще раз внести ту пропозицію. І я дуже сподіваюся на вашу підтримку. Дякую. Олег Купрієнко, Радикальна партія Олега Ляшка. Цікава в нас сьогодні "година запитань до Уряду". Прем'єр-міністра немає, першого заступника немає, ключових міністрів, силових в тому числі, немає. У кого що питати? Мабуть, бояться запитань, які сьогодні в залі можуть лунати. Заступник Заступник міністра юстиції півгодини розказувала з трибуни, як учора затвердили законопроект і що там написали, який, в найкращому випадку, розглянуть наші наступники, тому що до цього залу він навряд чи дійде. Ми їздимо з Ляшком по всій країні, і на кожній зустрічі, кожного разу перше питання: ось платіжка, ось – пенсія; 2600 – пенсія, 1900 – платіжка за газ, це з субсидією. Люди питають, як жити можна, як вижити. На минулому уряді Гройсман розказував: "Я всім там по голові дам, хто навиписував платіжки". Питання: скільком уряд дав по голові за оті космічні космічні платіжки, які людям виписують? хочу підтвердити, що уряд робить все і вся можливе в рамках своїх повноважень для того, щоб захистити українця. На підставі депутатських звернень, за дорученням Володимира Борисовича, Прем'єр-міністра, доручено і утворена робоча група, яку очолює НКРЕКП – це орган, який має відповідні повноважень для перевірки і дотримання чинного законодавства. Я думаю, що у найближчий час ми отримаємо зворотну інформацію по результатах проведення перевірок тих розподільчих компаній, які не досить об'єктивно проводять нарахування своїм споживачам. При тому хотів би підкреслити, що у регулятора є відповідні інструменти, в тому числі і фіскальні, для того, щоб привести до порядку дані структури. Дякую за увагу.

Шановні урядовці, шановні колеги, зараз в Україні склалася катастрофічна ситуація: заборгованість за житлово-комунальні послуги складає більше 50 мільярдів гривень, ви лише вдумайтеся в ці цифри. Ви говорите про те, що проводите державну політику щодо запровадження субсидій, але кількість отримувачів субсидій з кожним роком скорочується. А такі тарифи, які ви встановили в особі Прем'єр-міністра через рішення НКРЕКП, є непідйомними для населення. "Опозиційний блок" наполягає на тому, щоб створити додаткові дотації місцевим бюджетам за рахунок скорочення видаткової частини на силовий блок, тобто цю заборгованість погасити хоча б частково за рахунок державного бюджету. Ви як урядовці, що збираєтеся робити з цією проблемою? Адже лише за грудень 2018 року заборгованість збільшена була більш ніж на 7 мільярдів гривень. Це жахлива катастрофічна ситуація, яка характеризується фактично геноцидом українського населення… О.В. …геноцид українського населення через встановлення дуже серйозних високих тарифів, які є не підйомними для населення, і це ви знаєте. Як ви збираєтеся вирішувати цю проблему? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, відповідь. Шановний народний депутате Долженков, я поділяю вашу стурбованість тією проблемою, про яку ви зараз говорите. Але я би радив вам поцікавитись структурою заборгованості, про яку ви кажете. Щойно народний депутат Купрієнко згадував про ті платіжки, які прийшли людям внаслідок незаконного донарахування їм за газ, який вони споживають без лічильників, на мільярди гривень. Подивимося на ту структуру заборгованості, яку мають сьогодні перед "Нафтогазом". Половина цієї заборгованості – це штрафи і пені, які "Нафтогаз" нарахував нашим людям. Якщо ми говоримо про інші аспекти, пов'язані з субсидіями, які на сьогоднішній день є, то я хочу звернути вашу увагу, що на сьогоднішній день ви порівнюєте цифри субсидіантів, які були на кінець опалювального періоду, з тими, які були на 1 січня 2019 року. Це пряма маніпуляція. І що я хочу сказати стосовно вирішення проблеми комунальних тарифів і заборгованості по житлово-комунальних послугах. Всі, хто потребує субсидії, їх отримають. Але отримають ті, хто не обманює державу, хто пише реальні доходи у своїх деклараціях, хто вказує всі свої предмети побуту, які є дороговартісними. Таких людей у нас більше 4 мільйонів, які сьогодні отримують субсидії і які почнуть отримувати субсидії в готівковій формі уже з 1 березня. І останнє. А чому виникла ця проблема з донарахуваннями? В цій залі 21 грудня 2017 року було прийнято законопроект 2260, який дозволив регіональним газовим компаніям перенести дату встановлення лічильників з 1 січня 18-го року на 1 січня 21-го року, і таким чином списали їм можливості далі маніпулювати цифрами ще на три роки. Розберіться, будь ласка, хто вносив цей законопроект і чому людей пограбували. Дякую. ласка… І ще, будь ласка, хвилину на відповідь Зубку, віце-прем'єру. ви зрозуміли, що потрібно подякувати тим людям, які повністю сплачують комунальні послуги. 2017 рік - рівень розрахунків був 93 відсотки, 2018 рік - він зменшився, але складає 90 Люди, які отримують субсидії, отримують напряму від держави. Але от те, що не було встановлено, так сказать, у законодавчій нормі і продовжено встановлення лічильників, до цих пір дозволяє списувати нормативи списання на … або облгази. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, і потрібно все-таки переходити до комерційного обліку, щоби надавати послугу по лічильнику, щоб рахувати, давати якісну послугу, і тоді буде… стане все на свої місця. А коли кожен раз відтерміновується встановлення дати кінцевого встановлення лічильників, таким чином дається можливість на донарахування і збільшення нарахування на кожне домогосподарство.

"Свобода", Тернопільщина. Шановні міністри, шановні члени уряду! Взагалі звертаюся до половини уряду, тому що мені сьогодні прикро дивитися, я думаю, як і всім українцям, що практично половини ваших представників – віце-прем'єрів, Прем'єр-міністра – немає. Ну, можливо, ви не поважаєте парламент, я розумію, але хоча би потрібно поважати український народ, про який ви розказуєте, що ви так турбуєтесь. у мене є питання: так ви нещодавно ухвалили нові призначення… порядок призначення субсидій, нові правила, і ви зменшили термін за плату за комунальні послуги до одного місяця, яким людей позбавляють Ви встановили суму заборгованості 340 гривень. Якщо людина не оплатила, то вона позбавляється субсидії. А ви знаєте, що середній розмір плати за комунальні послуги – це 2 тисячі 300 гривень? Коли це практично не підйомна сума діє для пенсіонерів! Це практично складає 30 відсотків від середньої зарплати доходів громадян. Я хочу сказати, що такі тарифи і такі ціни – це… Якщо ви так дбаєте про український народ, то станьте на його захист, а не захищайте Коболєва, не захищайте Вітренка – цю всю мафію, яка обдирає українців, яка грабує українців, яка витягує з них останні кошти за комунальні послуги! Отоді це буде показник вашого захисту перед суспільством. Дякую.

це не останніми змінами до субсидій, а вже 2 роки діє ця норма. Це перше. Стосовно зменшення терміну, після якого субсидія може бути припинена, а саме несплати за один місяць, ця норма вступає в дію з 1 березня 2019 року. Чому? тому що з 1 березня 2019 року люди будуть отримувати готівкою день в день субсидії, і якщо вони не сплатять місяць, реакція буде миттєвою, тому що платіжну дисципліну ще ніхто не відміняв. якщо ми йдемо на рішучий крок і даємо людям гроші, то ми одночасно повинні посилювати відповідальність за те, що ці гроші не дійшли до того, кому вони були призначені. Тому абсолютний баланс відповідальності і права було забезпечено, жодних проблем в цьому немає. Дякую.

Доброго дня! Олександр Дехтярчук, 154-й виборчий округ. Шановні депутати, ми маємо претензії до кількісного складу уряду, але давайте відверто подивимося скільки, власне, нас сьогодні в залі, а тоді будемо, власне, до когось висувати претензії. Взагалі стосовно... Хотів би задати питання до пана Володимира Омеляна. Хочу звернути увагу на якість дорожнього покриття дороги Київ – Чоп на ділянці Рівненської, Житомирської областей: верхній шар повістю посипався. Причина – це перевантаж вантажу, бо саме права полоса і з того, і з того боку посипалася. Якщо негайно не почати ремонту, то доведеться завтра витратити набагато більше. І ще хотів би звернути на якість обслуговування доріг, зокрема, із заздрістю дивлюся на сусідню Львівську область, де турецька компанія обслуговує дорогу, і з горем дивлюся на Рівненську, де і під час ожеледиці велетенські проблеми… Дякую. Вельмишановні народні депутати, щодо стану автотраси Київ-Чоп, а також Київ-Одеса. Насправді вони приблизно в однаковому стані. На останньому засіданні уряду було виділено додаткових 550 мільйонів з них 300 мільйонів гривень, власне, на трасу Київ-Чоп. Цього тижня завершує Укравтодор обстеження технічно і приступаємо до поверхового ремонту, не ямкового, а, власне, поверхового, щоб це була тривалість довше, і одночасно робимо технічну документацію, яка відсутня чомусь, ніхто її не подбав зробити, і для того щоб був капітальний ремонт. В випадку технічного обслуговування, так званої експлуатації цих трас, дійсно, приватні компанії показали абсолютно іншу якість роботи. В зв'язку з цим минулого року ми перейшли на такі ж контракти в 12 областях України і плануємо поширити цю практику на всі області. Ми просто повинні чітко розуміти, що це коштує дорожче, але якість набагато вища, і технічний стан, експлуатація трас продовжується мінімум на 30-40 Шановні колеги, надійшло дуже таке емоційне звернення, прохання: ще хоча би два питання. І уряд згоден ще на два питання відповісти, але це вже буде виключні і завершені два питання. Домовилися, передає Михайлу Бондару. І це вже виключно два заключних питання. 11:07:49 БОНДАР М.Л. Дякую. Михайло Бондар, 119 виборчий округ. В мене знову ж таки питання по вугільщиках, і до мене звернулося ДП "Львіввугілля". Питання перше – це є відгрузка. Тому що осталася фактично Трипільська ТЕЦ, яка бере у них вугілля. Поряд ДТЕК "Добротвір" не відгружає, 12 кілометрів не відгружається це вугілля. наскільки я розумію, зараз Центренерго тоже у них там відмовляється брати. Друге питання – це заробітна платня. Їхніми коштами погашають заборгованість перед іншими шахтарями, зі сходу наприклад. І, будь ласка, врегулювати це питання. Дякую. Шановний Михайле Леонтійовичу, дякую за запитання. По "Львіввугіллю" питання з відвантаженням знаходиться у нас на постійному контролі, і сьогодні, і в понеділок будемо вирішувати. Я думаю, що питання буде розв'язано остаточно, там проблеми не буде з відвантаженням. На жаль, ми впливу не маємо на приватні компанії для того, щоб можна було організувати ці процеси. А що стосується розрахунків і оплати вугілля, то по січню місяцю були розрахунки з "Львіввугіллям", склали більше ста відсотків за те вугілля, яке відвантажили. поступово йде погашення заборгованості, яка там утворилася у попередній період. Я думаю, що протягом місяця-двох там проблем не буде. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І заключне запитання. Шкрум передає Рябчину Олексію. Включіть, будь ласка, мікрофон. Олексій Рябчин, "Батьківщина", Донеччина. Шановні урядовці, питання, яке задають люди на зустрічі з депутатами "Батьківщини", я думаю, що це є по всій країні: чому їм нараховують останні 2-3 місяці додаткові в платіжки кошти за борг за те так зване стандартне приведення до умов, тобто за різницю в температурі по лічильниках, якщо лічильники в них винесені за межі будівлі. Людям приходить по 500, по 600, по тисячі зайвих гривень, і з них облзбути вимагають ці кошти сплачувати. Ми знаємо, що є методика, яку уряд повинен переглянути для того, щоб це питання вирішилось. Ми знаємо, що це незаконне рішення, ми знаємо, що НКРЕКП сказав, що люди можуть за це не платити. Однак я хочу зараз від уряду щоб хтось сказав на всю Україну, що треба людям робити, які в платіжках отримують додаткові якісь борги, які вони не хочуть і не повинні сплачувати. І не повинні вони робити того, що влада не може дати ладу ані "Нафтогазу", який монополіст, ані облгазам, які є олігархічними структурами, підконтрольними певним олігархам. Дякую. Шановний народний депутате пан Рябчин, я думаю, що я не скажу нічого нового, що оті всі речі, які ви називаєте, вони протизаконні. для підтвердження моїх слів, відповідні рішення, в тому числі і національного регулятора, тобто НКРЕКП. Тому споживачам, до яких використали незаконні дії, інша сторона також має повне право їх не виконувати. Тобто споживачі повинні в межах норм, які затверджені урядом, без всяких додаткових нарахувань, в тому числі ті обсяги, які виникають в зв'язку з приведенням газу до стандартних умов. На цьому просив би поставити крапку в цій дискусії. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, "година запитань до Уряду" завершена. Давайте подякуємо уряду за участь в роботі і в професійній, конструктивній дискусії. Дякую вам, Успіху вам, колеги. І хочу нагадати, що відповідно до 25 статті Регламенту Верховної Ради України у п'ятницю ми маємо час для оголошення запитів. І я запрошую до слова Першого заступника Голови Верховної Ради України Ірину Геращенко. І прошу всіх заходити в зал для заслуховування запитів, Дякую, шановний пане Голово. Шановні колеги, перед тим як перейти до оголошення запитів, на сьогодні до президії зареєстрованих надійшло 272 запити народних депутатів України. Дозвольте зачитати оголошення нашого колеги пана Дерев'янка, народного депутата, що його картка у четвер не спрацювала під час голосування щодо звернення до національних парламентів держав-членів Альянсу стосовно надання Україні ПДЧ в НАТО і його голос був за цю постанову. Прошу це врахувати при стенограмі нашого засідання. Ну і тепер ми переходимо до оголошення 272 запитів від народних депутатів України: Від Борислава Розенблата до Прем'єр-міністра України щодо встановлення порядку забезпечення жилими приміщеннями або грошовою компенсацією військовослужбовців, а також членів їх сімей, які отримали статус внутрішньо-переміщених осіб. Борислава Розенблата до Прем'єр-міністра щодо встановлення порядку і розмірів компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу. Якова Безбаха до Кабінету Міністрів, Національної поліції, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Держбюро розслідувань, міністра внутрішніх справ, СБУ, Генпрокуратури щодо неналежного проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях. Ігоря Кононенка до начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області щодо порушення ПП "ВКФ "Альянс"в селі Халеп'я, Обухівського району Київської області Закону "Про охорону навколишнього природного середовища". директора Департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської обласної державної адміністрації, начальника Служби автомобільних доріг у Львівській області щодо облаштування автобусної зупинки на автомобільній дорозі М-06 Київ - Чоп в селі Убині Кам'янка-Бузького району Львівської області. Михайла Бондаря до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я щодо забезпечення систем моніторингу кожній дитині, хворій на цукровий діабет. Євгена Дейдея до голови Вишгородської райдержадміністрації про стан дотримання норм чинного законодавства, в тому числі забезпечення реалізації конституційних прав громадян органами місцевого самоврядування села Лютіж Київської області. Євгена Дейдея до Прем'єр-міністра щодо реального стану справ практичної реалізації постанови Верховної Ради "Про повернення урядової резиденції "Межигір'я" у державну власність" та надання інформації стосовно того, хто реально сьогодні є балансоутримувачем її території, будівель та майна. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра щодо забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" від 12 травня 94-го року №302 з метою врегулювання питання замовлення на виготовлення бланків листів талонів на пільговий проїзд територією країн-членів СНД на 16-20-і роки. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра щодо перевірки правомірності та доцільності ліквідації підрозділів "Служба капітанів морських портів України". Анатолія Гіршфельда до Прем'єр-міністра щодо приведення норм споживання природного газу населенням, в разі відсутності газових лічильників, у відповідність до фактичного споживання. Віктора Развадовського до голови Житомирської облдержадміністрації щодо надання матеріальної допомоги учаснику бойових дій Кравцю Олександру, мешканцю села Старий Любар Любарського району, Житомирської області, на лікування захворювань пов'язаних із участю в АТО. Віктора Развадовського до голови Житомирської райдержадміністрації щодо надання матеріальної допомоги мешканцю селища міського типу Озерне Житомирського району, Житомирської області Мельнику Євгену, 93-го року народження, на лікування онкологічного захворювання. Владислава Бухарєва до Голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, Голови СБУ, Секретаря Ради нацбезпеки і оборони щодо пропозицій до проекту Закону України про внесення змін до Закону України про СБУ. Владислава Бухарєва до голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Прем'єр-міністра щодо виділення коштів з державного бюджету на 19-й рік для надання необхідної допомоги новоствореній Чернеччинській сільській об'єднаній територіальній громаді Охтирського району Сумської області. Наталії Веселової до Прем'єр-міністра щодо Порядку в'їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів із таких територій. Наталії Веселової до міністра юстиції щодо реєстрації Міністерством юстиції України від 20 грудня 18-го року за номером 1442/32894 1442/32894 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 26 липня 18-го року № 186. Дмитра Тимчука до Секретаря Ради національної безпеки і оборони щодо застосування обмежувальних заходів (санкцій) стосовно юридичних осіб з державним капіталом країни-агресора. до Голови Конституційного Суду України щодо ненадання Головою Конституційного Суду України Шевчуком відповіді на депутатське звернення про його утаємничені від суспільства зустрічі з Президентом України Порошенком. Богдана Матківського до Міністерства аграрної політики та продовольства щодо надання інформації по ДП "Солевиварювальний

Володимира Великого, 46 в місті Львові. Ігоря Шурми до голови Національної поліції України, Генерального прокурора щодо притягнення до відповідальності посадових осіб Міністерства охорони здоров'я у зв'язку зі смертями людей, які захворіли на кір. Ігоря Шурми до голови Нацполіції, Генерального прокурора щодо притягнення до відповідальності керівництва Міністерства охорони здоров'я за результатами аудиту Рахункової палати України ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей". Тетяни Чорновол до першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК щодо надання роз'яснення про застосування статті 14 Закону України "Про ринок природного газу" стосовно процедури зміни постачальника природного газу. Вадима Підберезняка до міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора щодо незаконної приватизації майна комунальної власності. Сергія Міщенка до Генпрокурора щодо порушення головою Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Клименком законодавства України у сфері запобігання корупції та підроблення документів з метою приховання порушення. надання допомоги на лікування онкохворій мешканці села Бережонка Вижницького району Чернівецької області. Івана Рибака до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, виконуючого обов'язки голови Чернівецької облдержадміністрації щодо надання допомоги на лікування онкохворому мешканцю села Майдан Вижницького району Чернівецької області. Олени Матузко до голови Київського апеляційного суду щодо незадовільненого стану організації належного зберігання матеріалів кримінальних справ в канцелярії Київського апеляційного суду та як наслідок негативного впливу такої службової халатності відповідальними посадовими особами суду на винесення справедливих судових рішень. Олени Матузко до голови Святошинського районного суду міста Києва щодо незадовільненого стану організації належного зберігання матеріалів кримінальних справ в канцелярії Святошинського районного суду міста Києва та як наслідок негативного впливу такої службової халатності відповідальними посадовими особами суду на винесення справедливих судових рішень.

до міністра оборони щодо незабезпечення проведення незалежного, прозорого періодичного оцінювання військовослужбовців Центральної Військово-лікарської Військово-лікарської комісії та Військово-лікарських комісій для встановлення об'єктивного професійного рівня, ділових і моральних якостей кожного військовослужбовця у відповідності їх посаді та перспективи службового використання

Сергія Лабазюка до Міністерства соцполітики щодо комунальних закладів. Світлани Заліщук до міністра з тимчасово окупованих територій щодо результатів та окремих питань діяльності комісії з розгляду питань щодо надання допомоги особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території України у зв'язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки підтримки зазначених осіб та членів їх сімей. Олександра Абдулліна до Прем'єр-міністра про зловживання владою чиновником Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області та небажання керівництва Держгеокадастру України усунути порушення закону, відреагувавши на численні звернення громадських активістів ГО "Гарант". Олександра Абдулліна до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України про необхідність уваги Міністерства охорони здоров'я до забезпечення дітей-інвалідів, хворих на м'язову дистрофію Дюшена, підтримкою та лікуванням за бюджетні кошти. Юрія Бойка до Прем'єр-міністра щодо проведення капітального ремонту ділянки дороги Київ - Харків в межах міста Полтави. Юрія Бойка до Генерального прокурора стосовно рейдерського захоплення земель ТОВ "ДЕРЕМЕЗНА-АГРО", які воно орендує в Обухівському районі Київської області. Ігоря Котвіцького до Голови Нацполіції щодо заходів із протидії жорстокому побиттю батьками малолітніх дітей. Олександра Гереги і Андрія Шиньковича до Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра щодо запобігання надмірному тиску на малий та середній бізнес. Олександра Гереги та Андрія Шиньковича до голови Хмельницької облради щодо організації кіновідеопрокату в кінотеатрах Хмельницької області. Максима Бурбака до Прем'єр-міністра щодо недопущення закриття стоматологічного кабінету та вилучення медичного обладнання з амбулаторії села Вашківці Чернівецької області. Максима Бурбака до міністра освіти і науки щодо ганебних дій працівників ЗОШ I-III ступенів Чернівецької області. Тараса Кременя до Прем'єр-міністра щодо капітального ремонту з підсиленням основи та стін фундаментів будівлі Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколаївської області. Олеся Довгого до Кабінету Міністрів щодо встановлення індивідуальних лічильників природного газу Володимира Литвина до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, голови Житомирської обласної державної адміністрації, Новоград-Волинського міського голови щодо надання комплексної допомоги інвалідові І групи. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Житомирської облдержадміністрації щодо проведення оперативного втручання, лікування та забезпечення ліками за рахунок бюджетних коштів. Юрія Бублика до голови Антимонопольного комітету України про порушення ПАТ "Полтавагаз" прав споживачів через зловживання ним монопольним (домінуючим) становищем на ринку послуг з розподілу природного газу в межах розташування газових мереж, що перебувають у його власності, ігнорування прийнятих за результатами перевірок висновків Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. для Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів "Колегіум мистецтв у Опішні" імені Василя Кричевського. Олега Кулініча до Прем'єр-міністра щодо виконання Кабінетом Міністрів пункту 2 Розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні".

до Прем'єр-міністра щодо необ'єктивності розподілу коштів між місцевими бюджетами направлених на утримання закладів освіти і охорони здоров'я. Артура Мартовицького і Ігоря Шурми до голови Рахункової палати щодо негайного проведення аудиту Державного підприємства "Електронне здоров'я", статутний капітал якого 100 грн., та яке надає послуги за укладеними Віктора Вовка до Генпрокурора щодо неоднакового застосування Генеральною прокуратурою України норм законодавства України з питань громадянства. Віктора Вовка до Віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка щодо неприпустимості обмежень з боку Кабінету Міністрів та Міністерства соцполітики, прав, свобод і інтересів громадян в сфері трудових відносин, що

дотримання екологічного і природоохоронного законодавства. Анатолія Денисенка до міністра соцполітики щодо необхідності удосконалення нормативно-правових актів направлених на забезпечення протидії домашньому насиллю у сім'ї. Анатолія Денисенка до міністра внутрішніх справ щодо посилення боротьби органів внутрішніх справ відносно розповсюдження наркотичних засобів в України та притягнення винних до відповідальності. Вадима Кривохатька до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, Генпрокурора щодо порушення законодавства при проведенні закупівлі витратних матеріалів для ниркового діалізу в Запорізькій області. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра щодо продовження руйнівних процесів у промисловості. Івана Спориша до міністра внутрішніх справ стосовно затягування працівниками районних правоохоронних органів Вінницької області розгляду справи щодо притягнення до відповідальності винних осіб по факту вчинення відносно громадянина Киричука злочину передбаченого ст.190 Кримінального кодексу України. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра щодо недопущення закриття шкіл, дитячих садків, лікарень та інших об'єктів соціальної структури в Україні. Дмитра Колєснікова до виконуючого обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг щодо негайного ремонту дороги Н23 на ділянці Кропивницький-Кривий Ріг. Артема Вітка до Прем'єр-міністра, голови Нацполіції щодо розслідування фактів відключення від газопостачання об'єктів інфраструктури Полтавської області в опалювальний період. Олександра Кодоли до голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо внесення змін до правил роздрібного ринку електричної енергії. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра, міністра інфраструктури, голови Чернігівської облдержадміністрації щодо пасажирських перевезень між сільськими населеними пунктами Чернігівської області. Василя Яніцького до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, міністра соцполітики, голови Рівненської облдержадміністрації щодо забезпечення послугами пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Василя Яніцького до Прем'єр-міністра, міністра соцполітики, голови Рівненської облдержадміністрації, голови Дубровицької районної держадміністрації Рівненської області щодо забезпечення осіб з інвалідністю спеціалізованими транспортними засобами. Дмитра Добродомова до Прем'єр-міністра щодо порядку надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема газу. Анни Романової до Прем'єр-міністра, Віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, міністра інфраструктури щодо ремонту доріг. Анни Романової до Прем'єр-міністра, міністра екології, міністра фінансів щодо виділення коштів для благоустрою прибережної зони річки Хорол у місті Миргород. Олени Сотник до Генпрокурора щодо результатів розслідування розстрілів учасників Революції Гідності. Олени Сотник до Генпрокурора щодо результатів розслідування злочинів відносно високопосадовців, які вчинили злочини у сфері службової діяльності або корупційні злочини. Ірини Суслової до Військового прокурора Західного регіону України щодо надання інформації про перевірку фактів сексуальних домагань у Збройних силах України. Ірини Суслової до Начальника Генштабу - Головнокомандувача ЗСУ, міністра оборони щодо фактів сексуальних домагань під час служби у ЗСУ. Оксани Продан до Прем'єр-міністра щодо забезпечення безперебійної роботи пунктів видачі дозволів для міжнародних автомобільних перевізників України. Віталія Гудзенка до голови Київської облдержадміністрації щодо виділення коштів у 19-му році на будівництво та капітальний ремонт об'єктів соцінфраструктури у Білоцерківському та Сквирському районах Київської області. Віталія Гудзенка до Прем'єр-міністра щодо необхідності виділення коштів (субвенції) з Державного бюджету на капітальний ремонт мостів у селищі міського типу Володарка, які розташовані у межах доріг Р-17 (Біла Церква-Володарка-Тетіїв-Липовець-Гуменне) та Р-18 (Житомир-Попільня-Сквира-Володарка-Ставище). Валерія Давиденка до міністра у справах ветеранів щодо порушення трудових прав ветерана війни-учасника бойових дій Троцика. Романа Мацоли до Прем'єр-міністра, директора Державної установи "Інститут отоларингології імені професора Коломійченка НАМН України", Президента Національної академії медичних наук, голови Хмельницької

за престижність праці освітянам Збаразького району Тернопільської області. Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра щодо забезпечення соціальних гарантій учасникам бойових дій. Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра щодо захисту прав пенсіонерів на отримання пенсій, підтримку ринку регіональної преси, збереження мережі відділень ПАТ "Укрпошта". Андрія Іллєнка до генерального директора комунального об'єднання "Київзеленбуд", голови Київської міської держадміністрації щодо благоустрою зони відпочинку на території лісопаркового господарства, що знаходиться між вулицею Братиславською та вулицею Курнатовського у Дніпровському районі міста Києва. до міністра освіти і науки щодо порядку здобуття ступеня доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад'юнктурі). Андрія Вадатурського до директора державного підприємства "Дослідне господарство "Реконструкція", президента Національної академії аграрних наук щодо забезпечення громадян України земельними ділянками з земель ДП ДГ "Реконструкція" СГІ НЦНС. Сергія Рибалки до голови Дніпропетровської обласної держадміністрації щодо налагодження водопостачання питної води в шостому кварталі села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. Ігоря Лапіна до головного лікаря Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами щодо надання інформації і роз'яснення. Андрія Шипка до Прем'єр-міністра

Павла Дзюблика до Генпрокурора, міністра внутрішніх справ щодо відшкодування збитків при незаконному видобутку піску китайською компанією при будівництві дороги північного об’їзду міста Житомир. Групи нардепів (Яриніча, Луценко інших; всього 15) до Міністерства охорони здоров'я щодо виконання норм Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" в частині призначення на посаду керівника державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Валентина Ничипоренка до Прем'єр-міністра, виконуючого обов'язків голови Держагентства автомобільних доріг, голови Черкаської облдержадміністрації щодо сприяння у фінансуванні ремонту аварійної ділянки дороги, що проходить через село Мошурів Тальнівського району, Черкаської області. Тетяни Острікової до голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо пожежі на митному пості "Спеціалізований", яка знищила архів митниці. Тетяни Острікової до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби щодо бездіяльності посадових осіб Волинської митниці ДФС та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в справі про неправомірне переміщення товарів. Павла Різаненка до тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо вжиття заходів для недопущення порушень вимог земельного законодавства в діяльності органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру. Павла Різаненка до голови правління Публічного Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" щодо надання інформації та копій підтверджуючих документів виконання договорів купівлі-продажу, укладених ПАТ "Укрнафта". про виконання вимог статей 1, 30, 30-прім Закону України "Про охорону дитинства" в частині захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій, та дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра про запит інформації про проведення конкурсу з призначення організації для виконання пізніше укладеного Договору про надання консультативних послуг з питань реформування інтернатної системи на загальну суму 2 мільйони 578 тисяч 900 доларів США. Юрія Бублика до Прем'єр-міністра, виконуючого обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг про критичне становище, яке склалося на автомобільних дорогах Полтавської області через неякісне проведення ремонтних робіт, недотримання гарантованих строків їх експлуатації та зловживання з боку органів влади при встановленні вартості цих робіт та виділенні бюджетних коштів для їх оплати. Санпітера та Фоменкова з іранського полону. Вікторії Пташник до начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області щодо вчинення протиправних дій слідчими Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області. Олександра Бригинця до голови Київської міської держадміністрації щодо перейменування вулиці Будівельників у Дніпровському районі міста Києва на вулицю Анатолія Погрібного. Юрія Левченка до міністра культури про отримання роз'яснення щодо погодження проектної документації на будівництво в історичних населених Юрія Левченка Романа Семенухи до Прем'єр-міністра щодо перевірки ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2018 році. Держагентства автомобільних доріг, міністра інфраструктури щодо забезпечення фінансування реконструкції Південнобузького (Варварівського) мосту через річку Південний Буг. Олега Осуховського до голови Комітету Верховної Ради з питань сім'ї, голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, Прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку, міністра молоді і спорту, міністра фінансів щодо виділення субвенції на реконструкцію рівненського стадіону "Авангард". Олександра Нечаєва до голови правління Пенсійного фонду України щодо невідкладної перевірки порушень пенсійного законодавства при перерахунку пенсії громадянину Снісаренку В.В. Олександра Домбровського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо забезпечення лікування важкохворої Буздижан Вадима Івченка до міністра юстиції щодо надання інформації про проведення земельних аукціонів. Віталія Хомутинніка до Прем'єр-міністра, гендиректора Публічного акціонерного товариства "Укрпошта" щодо обсягів доставки друкованих засобів масової інформації в Україні за 2014-2019 роки негативних тенденцій в інформаційній сфері. Борислава Берези до міністра внутрішніх справ щодо перевірки законності проведених тендерів на предмет озеленення та рекреації в місті Києві. до голови Київської міської державної адміністрації щодо неякісного обслуговування багатоповерхових будинків Деснянського району міста Києва. Сергія Лещенка до директора комунального підприємства "Київміськсвітло" щодо освітлення ділянки вулиці Маршала Конєва в Голосіївському районі міста Києва. Сергія Лещенка до Генерального прокурора щодо розслідування смертельного ДТП

Тараса Батенка до Прем'єр-міністра щодо неправомірного нарахування ПАТ "Львівгаз" та ТзОВ "Львівгаз побутовим споживачам зайвих об'ємів газу за рахунок Коефіцієнту коригування показників лічильника для приведення об'єму газу до стандартних умов та надання інформації щодо встановлення безкоштовних індивідуальних лічильників газу побутовим споживачам коштом НАК "НАФТОГАЗУ". Олександра Кірша до Прем'єр-міністра, Голови СБУ, Генпрокурора щодо викриття злочинної схеми ошукування іноземних студентів, які навчаються у Донецькому національному медичному університеті, та самоправних дій окремих посадових осіб СБУ. Олександра Кірша до Прем'єр-міністра щодо збереження Спеціалізованої медико-санітарної частини номер 13, що знаходиться в місті Харкові на території селища П'ятихатки. Андрія Шиньковича, Олександра Гереги до Прем'єр-міністра щодо ситуації, яка склалась із закриттям стаціонарного відділення цілодобового перебування Антонінського підрозділу Красилівської ЦРЛ. Дмитра Шенцева до Прем'єр-міністра щодо врегулювання питання списання з балансу вищих навчальних закладів державної форми власності багатоквартирних будинків. Григорія Тіміша до міністра внутрішніх справ щодо вжиття заходів реагування для забезпечення своєчасного та неупередженого розслідування кримінального провадження, розпочатого за результатами звернень Михальчанського сільського голови Шевчука до правоохоронних органів Чернівецької області. Григорія Тіміша до виконуючого обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо забезпечення проведення службового розслідування стосовно дій посадових осіб Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області в частині ухвалення наказів від 14 грудня 2018 року № 24-1747/14-18-СГ та № 24-1748/14-18-СГ, без погодження з Михальчанською сільською радою Чернівецької ради. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра України щодо створення робочої групи для вивчення екологічного стану озер Українського Придунав'я: Ялпуг-Кугурлуй, Катлабуг, Кагул, Картал, Китай, Саф'яни та інших. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики щодо перегляду рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики про скасування Постанови НКРЕКП "Про тарифи, диференційовані за періодами часу" від 20 грудня 18-го року № 1241 (зі Івана Мельничука до Прем'єр-міністра щодо питання надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти. Івана Мельничука до Прем'єр-міністра щодо сприяння у проведенні термінової кардіологічної операції з заміни серцевого клапана в Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. Амосова Національної академії медичних наук України за бюджетні кошти. Володимира Арешонкова до міністра фінансів щодо оплати праці тренерів - викладачів спортивних шкіл. Миколи Паламарчука до прокуратури Запорізької області, Товариства з обмеженою відповідальністю "Сандеро", Шепетівської міської прокуратури Хмельницької області, Шепетівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області щодо вжиття заходів за фактом підробки судового рішення. Юрія Тимошенка до голови Івано-Франківської облдержадміністрації щодо реалізації проекту, спрямованого на влаштування очисних споруд. Павла Кишкаря до Генерального прокурора, начальника Головного управління державної фіскальної служби у Київській області, начальника Броварської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби в Києві щодо тривалого розслідування кримінального провадження та несплату податків. Сергія Власенка до міністра внутрішніх справ щодо порушення виборчого законодавства кандидатом на пост Президента України Петром Порошенком та його командою. Сергія Власенка до командувача Національної гвардії щодо поширення відверто неправдивої інформації Олексієм Гетьманом в ефірі національних телеканалів України з метою дискредитації кандидата на пост Президента України Юлії Тимошенко. Віктора Романюка до міністра внутрішніх справ України щодо системного продовження практики масового підкупу виборців Обухівського і Васильківського району Київської області. Юрія Дерев'янка до Кабінету Міністрів, Адміністрації Президента щодо надання інформації про порядок використання та розподілу коштів, передбачених для фінансування Фонду Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді. Державної служби України з питань геодезії, Одеської обласної державної адміністрації, Одеської міської ради стосовно розгляду звернення мешканки міста Одеса, пенсіонерки Приходько Любові для з'ясування та вирішення усіх обставин ситуації, що склалася протягом останніх років для подальшого уникнення негативних наслідків щодо водопостачання Вадима Сидорчука до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, міністра освіти про посилення попереджувально-профілактичних заходів щодо запобігання і поширенню захворюваності на грип та ГРВІ у шкільних закладах освіти та забезпечення безперервності

міністра фінансів, міністра соцполітики щодо загрози погіршення соціального становища громадян України у зв'язку з можливим прийняттям проекту Закону України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" (№ 9511) (від 30 січня 19-го року) та виконанням урядом пункту 5В Меморандуму з МВФ, підписаного першими особами країни 5 грудня 18-го року. Тараса Пастуха до міністра оборони, Начальника Генштабу - Головнокомандувача ЗСУ щодо надання інформації про виконання Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецькій та Луганській областях". Ігоря Луценка до Прем'єр-міністра щодо прийняття рішення Кабінету Міністрів про передачу об'єкта культурної спадщини державної власності - пам'ятки архітектури "Гостинний двір" у комунальну власність територіальної громади міста Києва. Ігоря Луценка до ректора Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут інститут імені Ігоря Сікорського" щодо надання копій деяких інвестиційних договорів Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Сікорського" щодо земель комунальної власності територіальної громади міста Києва. Юрія Берези до міністра внутрішніх справ, голови Національної поліції, Генпрокурора щодо вжиття невідкладних заходів реагування за фактами руйнування могили Шрамка Костянтина, який загинув під селищем Піски, мужньо та героїчно захищаючи Україну та Український народ. Юрія Берези до Прем'єр-міністра, Голови СБУ щодо перевірки інформації про звернення Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені Янгеля" до Президента Республіки Казахстан Нурсултана Назарбаєва. Юрія Мірошниченка до Кабінету Міністрів стосовно заходів щодо захисту ошуканих вкладників. Юрія Мірошниченка до Міністерства юстиції України щодо приведення нормативної бази України у відповідність до базових європейських стандартів. Олега Петренка до начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області щодо закриття в місті Черкаси гральних закладів. Ігоря Гузя до голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, Прем'єр-міністра щодо необхідності закладення законодавчо передбаченої суми коштів на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населенню, яке проживає на території зони спостереження Рівненської АЕС. Ігоря Гузя до першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань соцполітики, Прем'єр-міністра щодо питання підвищення рівня оплати праці педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти. Роберта Горвата до Міністерства аграрної політики щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств та завершення процесу імплементації положень Закону України № 2497-VIII. Роберта Горвата до Міністерства аграрної політики, Міністерства охорони здоров'я щодо розробки проектів нормативно-правових актів у сфері води природної мінеральної та порядку визначення води природної мінеральної харчовим продуктом. Едуарда Матвійчука до Кабінету Міністрів, Пенсійного фонду, Міністерства соцполітики стосовно розгляду колективного звернення пенсіонерів - колишніх державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування Одеської області щодо пенсійного забезпечення та захисту конституційних прав. Руслана Демчака до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних

Шановні колеги, маємо 12 хвилин до нашої перерви і маємо 6 звернень від народних депутатів України, які не задоволені тими відповідями, які прийшли на їх звернення. Зараз ми використаємо ці 12 хвилин для того, щоб якраз надати можливість депутатам виступити зі своїми незадоволеннями. Отже, народний депутат… У мене є звернення від наступних народних депутатів: Лещенка Сергія, Корчинської Оксани, Семенухи Романа, Власенка Сергія, Гопко Ганни. Я в залі бачу Власенка Сергія. Будь ласка, 3 хвилини для виступу.

торгово-економічні зв'язки підприємств, кінцевим бенефіціаром яких є Петро Порошенко, з Російською Федерацією, в тому числі і під час запровадженого воєнного стану. На жаль, Адміністрація Президента приховує від суспільства інформацію про те, які підприємства Порошенка торгують з Російською Федерацією. Не відповідає на питання, чому вони це роблять. Не відповідає на питання, який обсяг цих торгових операцій. Не відповідає на питання, чи відповідають сьогодні вимогам суспільства під час, я підкреслюю, воєнного стану торгівля Президента Порошенка із Російською Федерацією. Бо нам сьогодні розказують про те, що або Порошенко, або Путін. Я би сказав: і Порошенко, і Путін. Ми сьогодні бачимо, що в рекламній кампанії Петра Олексійовича використовуються путінські гасла, абсолютно змавповані. на сьогоднішній день відбувається повне економічне злиття діючого Президента України із Російською Федерацією. Президент Порошенко допомагає російській економіці підніматися, зростати. Він платить туди кошти, він отримує звідти товари, використовує їх в роботі власних підприємств, таким чином, збагачуючись. До речі, ті самі декларації показують, що доходи Президента Порошенка за минулий рік зросли у 83 рази порівняно із його доходами в 2017 році. Це все підтверджується його власними деклараціями. Але коли народний депутат звертається до Адміністрації Президента, яка покликана допомагати Президенту в його діяльності, із запитом щодо надання інформації, Адміністрація Президента робить вигляд, що вони тут абсолютно абсолютно ні до чого, і надають всякого роду відписки. Але як народний депутат я буду продовжувати здійснювати парламентський контроль за діяльністю Президента Порошенка. Буду здійснювати контроль за його доходами, які він отримує із Російської Федерації, в тому числі, підкреслюю ще раз, під час оголошеного ним воєнного стану, а відтак, буду інформувати громадськість, незважаючи на супротив Адміністрації Президента, в надані відповідної інформації. І я би порадив Петрові Олексійовичу зняти рекламні плакати "або він, або Путін". Він і є сьогодні Путін в Україні. Так само, як він створює всі умови, щоб не відрізнятись нічим від Путіна. Дякую. нагадую, що у нас залишається до перерви ще кілька хвилин. Є ще кілька депутатів, які так само зареєстрували незадоволення тими відповідями, на які прийшли на їх І зараз ми надамо їм слово. Перед цим маленьке оголошення я зроблю. Що ті депутати, які бажають виступити в нашій традиційній п'ятничній рубриці "Різне", зможуть записатися на виступ о 12:30, після оголошення перерви.

має можливість використати своє право виступити в цій рубриці незадоволених на ті відповіді на запити, які прийшли. І принагідно, я хочу звернутися до виконавчих органів влади з проханням, щоби на всі запити народних депутатів України, а от сьогодні ми оголосили 272 запити, надавали обґрунтовані, ретельні, чіткі відповіді. До слова запрошується пані Гопко. Будь ласка, пані Гопко, вам 3 хвилини. Доброго дня, шановні колеги! Насправді, я зверталася до Міністерства внутрішніх справ для того, щоб вкотре загострити увагу на ту ситуацію, яка відбувається в Одесі із розслідуванням нападів на активістів. І я дуже сподіваюся, що ми побачимо прогрес і що тимчасова слідча комісія отримає можливість продовження своєї роботи, а суспільство буде бачити вагомі результати роботи парламентарів, які будуть в якийсь спосіб пришвидшувати результати розслідування. Також хотіла б сказати, що цей тиждень надзвичайно важливий для українського парламенту. Ті зміни до Конституції щодо набуття повноправного членства в ЄС і НАТО це важливий історичний крок. Але, тим не менше, я сподіваюся, що Верховна Рада, незважаючи на президентську і парламентську кампанії, буде працювати і ми зможемо ухвалити важливі закони найближчим часом – це створення Комітету з нагляду над спецслужбами, парламентського комітету; це реформа Служби безпеки, це розвідки. Що ми зможемо також мати більше прозорості в секторі безпеки і оборони, а саме закупівлі в секторі безпеки. І також, колеги, хотіла би сказати, що вчора Верховна Рада ухвалила важливе рішення щодо недопущення росіян як спостерігачів під час президентських і парламентських виборів, зважаючи на те, що ми визнали Росію державою-агресором. Для того, щоб мінімізувати ті загрози, ризики, які можуть принести сюди, зокрема, російські спостерігачі, в цілях національної безпеки, захисту наших громадян, це був ухвалений крок, який не суперечить жодним документам БДІПЛ ОБСЄ, це наше суверенне право. І вже сьогодні ми мали можливість поспілкуватися, і з нашими західними партнерами для того, щоб поінформувати їх про цю ситуацію, а також запросити міжнародних спостерігачів, але не з держави-агресора, в Україну для того, зокрема, щоб наші вибори відбулися прозорими і чесними. Також ще одна важлива інформація, що на цьому тижні майже 70 відомих громадських діячів, також журналісти відомі, митці підписали маніфест про євроатлантичний порядок денний, в якому якраз і хочуть пояснювати суспільству про важливість європейської, євроатлантичної інтеграції для посилення безпеки, для зростання добробуту, для інтеграції в ті інститути європейські, які зможуть укріпити нашу державність, нашу суб'єктність. Це такий порядок денний. Хочу анонсувати, що 19 лютого у Верховній Раді буде окреме засідання, присвячене початку збройної агресії Росії проти України, 5-річчю, і сказати, що це надзвичайно важливо - послати сигнал західним країнам для посилення санкцій і для українського суспільства. І на наступному тижні я перебуватиму на сході, для того щоб теж відчути ті потреби і як допомогти нашим громадянам. Дякую. Дякуємо вам, шановна колего. Шановні колеги, я просто більше не бачу тих народних депутатів, які звернулися до президії з проханням виступити, надати їм право виступити із своїми незадоволеннями щодо відповіді на запити. Тому я оголошую перерву до 12 години 30 хвилин. Нагадую всім, що рівно в цей час ми розпочнемо запис для виступів в рубриці "Різне", тому прошу вчасно повертатися до сесійної зали. Дякую.

буде запис для виступів народних депутатів України "з різних питань". Я хочу нагадати Регламент Верховної Ради України щодо того, що саме в середу і п'ятницю народні депутати України мають право виступати з тих питань, які хвилюють їх та їх виборців. В той же час, ще раз нагадую, і Регламент України, і позицію Голови Верховної Ради України, що коли ми обговорюємо той чи інший законопроект, поправки до нього, то депутати мають все-таки виконувати норму Регламенту, міжнародні правила вступати виключно по темі обговорюваного законопроекту. А от якраз сьогодні повний шанс і можливість говорити і дискувати з політичних питань. Я так розумію, що ми вже маємо в залі всіх тих депутатів, які бажають зараз доєднатися до дискусії "з різних питань". І я оголошую запис для виступів народних депутатів України. Будь ласка.

Дякуємо. Шановні колеги, я переконана, що всі бажаючі, які є зараз в залі, зможуть виступити сьогодні, використовуючи своє законне право, визначене Регламентом. Будь ласка, до слова запрошується Валерій Писаренко, його кнопка запису спрацювала першою сьогодні. Пане Валерію, будь ласка, розпочинайте рубрику "з різних питань". 12:33:52 ПИСАРЕНКО В.В. Дякую. Шановна пані головуюча, шановні колеги! Я хотів би продовжити ту тему, яку я сьогодні розпочав під час дискусії з Кабінетом Міністрів, а саме тему трудової міграції. Вже неодноразово з цієї трибуни і в стінах парламенту я наголошував на ті страшні цифри, які, я хочу сказати, офіційно – офіційно! – оголошені Кабінетом Міністрів. Це не цифри політиків, це цифри Кабінету Міністрів України. Тобто сьогодні міністерство рахує, що від семи до дев'яти мільйонів українців працюють за кордоном. Це ті, які працюють не постійно. На цей рік говорять, що українці передадуть і відішлють з заробітків приблизно 12 мільярдів доларів до бюджету країни. Це колосальні цифри. Ми стали країною, де бюджет країни формується саме з надходжень трудових мігрантів. Що це означає? Це означає, що українці формують ВВП, створюють робочі місця, роблять майбутнє для інших країн – для наших сусідніх країн, для країн далеких. Але при цьому ми втрачаємо надію на розвиток нашої рідної держави. Це означатиме, що потік молоді, який сьогодні є, які від'їжджають на навчання за кордон, які шукають кращої долі в інших країнах, він не зупиниться. Це означатиме, що Кабінет Міністрів і влада сьогодні не дає можливості людям побачити майбутнє в нашій державі, це означатиме, що всі ті ініціативи, які ми тут обговорюємо, вони не мають нічого спільного з реальністю. Що я хотів сьогодні почути від уряду і про що ми сьогодні говорили? В нас потрібен бути план. Відмовки від того, що уряд не створює робочі місця, це, вибачте, не компетентність Кабінету Міністрів. Саме Кабінет Міністрів повинен створити стратегію, за якою бізнес зможе створювати робочі місця в Україні, саме влада відповідає за те, щоби хотіли відкривати заводи в Україні, щоби створювалися нові робочі місця. Нам потрібно з вами мати конкретні цифри. Людина, яка закінчує сьогодні університет України, повинна розуміти, куди вона піде робити; людина, яка сьогодні працює, вона повинна бачити, що вона має робоче місце і вона має шанс змінити його на краще робоче місце. Ми повинні бачити перспективу і давати людям перспективу, інакше шансу в нашої країни немає. Ми будемо продовжувати займатися цим цим питанням і тиснути на Кабінет Міністрів і владу задля того, щоби в нашій країні було майбутнє, щоби трудові мігранти поверталися. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам. І зараз до слова запрошується народний депутат Максим Курячий. Будь ласка, пане Максиме. Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі! Я хотів би сьогодні привернути увагу громадськості, фахівців та журналістів до процесу виборів у Вищу раду правосуддя, що наразі триває. Сьогодні суспільство вимагає від влади усіх рівнів максимального очищення та прозорості. Українці висувають жорсткі критерії до майбутніх кандидатів у будь-які органи, і я особисто підтримую такі вимоги. І саме в цей час є кричущий випадок, коли сумнозвісний адвокат Павло Гречківський намагається шляхом порушення Конституції України знову потрапити до Вищої ради правосуддя. Він вже пропрацював там один термін, йому, очевидно, сподобалося. І, мабуть, на його думку, це дає йому підстави нехтувати законом, який прямо забороняє йому висуватися на другий термін. Заради того, щоби знову потрапити до складу ради правосуддя, він пробує маніпулювати юридичними тонкощами, а саме – перейменуванням цього органу. Це прямий виклик українському правосуддю з боку Гречківського. Павло Гречківський підозрюється Генпрокуратурою в отриманні величезного хабара. Вся країна була, спостерігала за цими подіями. Мотив Гречківського сьогодні полягає не в тому, щоби дійсно відновити систему, а максимально уникнути покарання та продовжити роботу у звичному йому стилі, який зовсім не передбачає прозорості та зниження корупційних ризиків. Ми не знаємо Гречківського в якості провідника позитивних змін, але українці знають його як фігуранта корупційних справ. Ми намагаємося сьогодні відновити довіру до усіх гілок влади, але Гречківський та йому подібні всіляко опираються та прагнуть залишитися. Мене, як і моїх колег-депутатів, та багатьох інших турбує майбутній закритий у повному сенсі цього слова з'їзд адвокатів, де буде спроба протягнути Гречківського на посаду. Я закликаю засоби масової інформації приділити максимум уваги особі Гречківського. Я закликаю адвокатів та юристів не плямувати свою репутацію та в жодному разі не підтримувати кандидатуру Павла Гречківського. Друга спроба обрання такої людини знищить довіру до майбутнього складу Вищої ради правосуддя. Це буде величезним скандалом та ганьбою. В зв'язку з цим група народних депутатів ініціювала збір підписів для подання в Конституційний Суд, і ми зібрали необхідні голоси. Без такого, як Гречківський, ми отримаємо шанс для подальшого реформування системи. Але з Гречківським українське суспільство втрачає надії, можливості, втрачає своє терпіння. Дякую за увагу. Дякуємо. Будь ласка, наступний виступ. Народний депутат Антон Кіссе запрошується до слова. Добрий день, шановні колеги, шановні виборці, виборці 142 виборчого округу, який в себе включає Тарутинський, Арцизький, Болградський, Саратський, частину Кілійського району! На минулому тижні я як народний депутат, всі ми працювали в своєму окрузі. У мене було багато зустрічей, і на цих зустрічах було ряд питань, які потребують вирішення. Перше, що негайно треба втручатися в ситуацію, яка стосується виноробства.

і негайно потрібно прийняти рішення, шукати інші ринки. Я як народний депутат після зустрічі з своїми колегами на Одещині дуже прошу Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку України провести зустріч з тими людьми, які виробляють вино, які працюють в виноградарстві. Якщо не буде продажу вина, не буде можливості з тим, щоб сьогодні платити, а йде обрізка виноградників. Знищуємо виноградарство. І я думаю, що тільки совместно Кабінет Міністрів України, регіональні структури і виноградарі, винороби зможуть найти той шлях, який підтримує винодєліє і виноградарство. Це перше. І друге. Також був ряд питань, зустрічі з громадськими організаціями, що стосується адміністративно-територіальної реформи. Вони просили запитати у Кабінету Міністрів, хто формує адміністративно-територіальні единицы – об'єднання, которые сьогодні проводяться. Є прохання, щоб Міністерство регіонального розвитку України прийняло делегацію ініціативної групи Болграда і Болградського району, з тим щоб оговорити всі ті питання, які турбують наших виборців. Дякую за Дякуємо вам. І до слова запрошується народний депутат України Віктор Вовк. Будь ласка, пане Вікторе. Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, Україна як один з правонаступників Радянського Союзу і учасниця Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності не може стояти осторонь рішення США і Росії призупинити дію цього договору. Адже це може призвести до нової гонки ядерних озброєнь та розміщення ядерних ракет в Європі. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка зареєструвала проект заяви Верховної Ради у зв'язку з небезпекою припинення ракетного договору, підписаного ще наприкінці "холодної війни" Рейганом і Горбачовим. Україна не лише сумлінно дотримувалася всіх міжнародних зобов'язань, а й зробила історичний внесок у глобальне ядерне роззброєння, здавши свій третій у світі ядерний арсенал в обмін на безпекові гарантії ядерних держав за Будапештським меморандумом. Натомість Росія крок за кроком підриває ядерне роззброєння у світі. Росія здійснила збройну агресію проти України, чим грубо порушила гарантії, надані Україні, а тепер не виконує своїх зобов'язань за ракетним договором. Це є черговим проявом її політики реваншу, що спрямовано на руйнування міжнародного правопорядку і досягнення великодержавних цілей Росії шляхом ескалації напруги та ядерного шантажу світової спільноти. В проекті заяви українського парламенту команда Олега Ляшка пропонує рішуче засудити дії Росії, що призведуть до нової гонки ядерних озброєнь. Ми пропонуємо закликати Росію і США докласти дипломатичні зусилля для збереження ракетного договору як засадничого елементу стратегічної стабільності у світі. Водночас з огляну на нинішні військово-політичні реалії необхідно розширити склад учасників договору, залучити до нього Китай та інші ядерні держави. Також закликаємо держави-гаранти за Будапештським меморандумом виробити конкретні механізми виконання наданих Україні безпекових гарантій, зокрема закликаємо США невідкладно укласти двосторонню оборонну угоду з Україною, як це пропонується в ухваленому за ініціативою Олега Ляшка зверненні Верховної Ради до Конгресу США від 22 березня 2017 року. Радикальна партія Олега Ляшка наголошує на необхідності спільних дій світової спільноти для запобігання ядерній загрозі, збереження миру і міжнародного порядку. Це обов'язок усіх цивілізованих держав та їх лідерів. Дякую.

колеги, вас тут небагато, але ви від цього стаєте ще більш шановними народними депутатами, які залишаються і працюють в українському парламенті. Шановні виборці, ви сьогодні дивитеся традиційну, на жаль, картинку пустої п'ятничної зали, коли нам зранку роздали порядок денний, в якому є 4 законопроекти, але жодного шансу на їх голосування або прийняття в парламенту в п'ятницю немає. Тобто, ну, там вчора розпочали челендж про клоунів, так я скажу, сьогодні вся країна і парламент насправді в ролі цих клоунів, тому що отримати 4 законопроекти з абсолютним розумінням, що в п'ятницю жодне рішення прийняти не може, ну, м'яко кажучи, це не свідчить про серйозну роль парламенту і розуміння того, які завдання і можливості були б у цього парламенту, якби тут був відповідальний склад депутатів в достатній кількості, щоб приймати закони. Вчора ми прийняли надзвичайно важливий закон – зміни до Конституції про затвердження курсу на ЄС та НАТО. Прийняли кількістю 334 народних депутата. Єдиний день тиждень, коли достатньо голосів для того, щоб змінювати Конституцію, що треба було б зробити ще вчора, для того щоб ми не просто задекларували курс на ЄС та НАТО в нашій Конституції, а дійсно рушили в цьому напрямку. Користуючись тим, що це не п'ятниця, коли немає депутатів, а коли є 334, треба було прийняти ті реальні закони, які б нас наблизили до НАТО, де б ми продемонстрували згідно вимог НАТО і Європейського Союзу, що ми не просто боремся з корупцією, а ми можемо її перемогти. Це Закон про скасування депутатської недоторканості, який був обіцяний, а до сих пір не прийнятий. Це Закон про відкриті виборчі списки, які є необхідною складовою нашого руху до європейської спільноти. Без цього закону у нас буде залишатись непрацездатний парламент, в якому не приймаються рішення, а нав'язуються ззовні. Без цього закону ніякого Європейського Союзу або НАТО нам не світить, що б ми не записали до нашої української Конституції. Це був би реальний крок. Те ж саме питання про пані Супрун було піднято. Чому вчора його не внесли на розгляд Верховної Ради? Чому вчора, коли тут достатня кількість депутатів, не поставили питання, чи має парламент призначити її міністром охорони здоров'я, чи ні? Парламент би визначився, ми б по прізвищах побачили, в кого яка позиція. Власне, я, користуючись тим, що зараз знаходжусь на трибуні Верховної Ради, користуючись Регламентом України і Законом про статус народного депутата, звертаюсь із депутатським зверненням до власного комітету: коли комітет приступить до розгляду Закону про відкриті виборчі списки, Виборчого кодексу? Коли ми в парламенті нарешті зможемо виконати обіцянку, яку давали ці депутати, стаючи депутатами, українському народу, що вони прийдуть Дякуємо. Я прошу оформити виступ народного депутата Ємця як звернення до профільного комітету. І, за моєю інформацією, насправді завершився розгляд робочою групою 4 тисяч поправок. Але ви краще за декого в президії знаєте знаєте, що жодна робоча група не має повноважень комітету, тому зараз у комітеті іде розгляд цих поправок. І я переконана, що парламент цього скликання цей законопроект розгляне, розгляне найближчим часом – весною. Весна переможе. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Кірш. Прошу вас. Олександр Кірш, Харків. І знову про газові лічильники, шановні панове, і знову про норми споживання. Не всі знають, що коли уряд знизив норми споживання для тих, у кого немає обліку, до 3,29… 3,22 куба на людину в місяць, а не 9,8, як пишуть шахраї з газових компаній, то це відбулося заднім числом. Тобто шахрайська норма 9,8 це норма 1996 року, з тих пір вона не діяла, і вона скасована з тієї самої дати, з якої була поновлена. Тобто у нас час 9,8 і не було, бо 3,29 поновлено заднім числом. Тому, коли вам виставляють платіжки із шахрайською сумою 9,8, це не ви повинні сплачувати 9,8, а це вам повинні повернути борги, які були тоді накопичені, коли ви сплачували за за 9,8, а треба було 3,29, бо 9,8 не діяло. Більше того, 3,29 – це норма для домогосподарств із газовою плитою за наявності гарячого водопостачання. Також до справедливих показників приведені норми споживання за відсутності гарячого водопостачання та для тих домогосподарств, де користуються газовими колонками. Тому там теж скасовано заднім числом все те підвищення, яке діяло, і знову поновлені нормальні людські норми. Щодо індивідуальних лічильників газу. Рева каже, що можна їх встановлювати до 21-го року. Але це якщо немає звернення громадян. Якщо є звернення, то за зверненням, і ми це сьогодні чули годину назад, годину тому від Кістіона, віце-прем'єра. То є кошти і є зобов'язаність газової компанії встановити саме індивідуальні лічильники, на це виділені державою, урядом кошти, якщо є звернення. Тому, коли, незважаючи на звернення, у вас загальнобудинковий лічильник, коли, незважаючи на звернення, вам виставляють платіжки за старими нормами, коли діють міфічні норми, які не діяли з 96-го року, будь ласка, ми чекаємо на ваші скарги, можна скаржитись своєму народному депутату, можна скаржитись мені: Верховна Рада, Кірш, а я вже надсилатиму за призначенням не тільки до корумпованого "Нафтогазу", а ще й до МВС і прокуратури, бо інакше з ними боротися неможливо. Саме на моєму окрузі вже встановлено 60

пишіть нам - і ми будемо перенадсилати ваші скарги за призначенням. Не сплачуйте за нормою 9,8, її не було, тільки 3,29. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, наступний виступ. Народний депутат Острікова Тетяна запрошується до слова. Шановні колеги, шановні українці, хочу вчергове привернути вашу увагу до проблем, які сьогодні існують на митниці, де відбувається повний безлад, черги, затримки митного оформлення автомобілів, як тих, що на єврономерах, так і тих, що ввозяться в Україну в режимі "імпорт вперше", і товарів широкого вжитку. Інформую вас як голова митного підкомітету, що станом на сьогодні розмитнено 84 тисяч тисяч автомобілів, які раніше перебували на єврономерах. І внаслідок цього до бюджету надійшло коштів в розмірі 5 мільярдів 263 мільйона гривень. Але до завершення пільгового періоду до 22 лютого лишилося 14 днів. Пропускна спроможність у всіх митниць України, якщо вони будуть оформлювати виключно автомобілі, це максимум 3 тисячі автомобілів в день. Це означає, що ще оформиться з пільгою по сплаті акцизу максимум 42 тисячі автомобілів, що разом буде становити близько 120 тисяч. Натомість ця інформація ДФС, коли ми ухвалювали з вами Закон про зниження акцизів на транспортні засоби, ДФС нас інформувало, що таких автомобілів, які є на єврономерах в режимі транзиту і тимчасового ввезення, є мінімум 600 тисяч. Тому стає абсолютно очевидно, якщо математично порахувати, що до завершення пільгового періоду не всі бажаючі, не всі ті, хто сьогодні перебуває на єврономерах, встигнуть розмитнити свої автомобілі із пільгою по акцизу. Одним з основних принципів Податкового кодексу є рівність і недискримінація одних платників перед іншими. Відповідний законопроект про продовження пільгового періоду ще на 90 днів до кінця травня поточного року зареєстровано колегами Горватом та іншими. Тому я закликаю парламент все ж таки в перший день наступного наступного пленарного тижня ухвалити даний законопроект, щоб не доводити ситуацію на митницях до абсурду. Я особисто проїхала минулого тижня кілька митних постів. Черги. Причому, якщо ти хочеш посунутися в цій черзі, ти можеш заплатити неправомірну винагороду. Взагалі подана декларація – жодної можливості отримати інформацію, що з нею, коли вона буде оформлена. Ці митні термінали, приватні, не працюють так, як вони повинні працювати. І більше того, на тих митницях, де оформлюються і автомобілі, і товари широкого вжитку, в цих чергах стоять і фури з вантажами. Відповідно підприємства не отримують сировину, виробничі підприємства, відповідно є затримки на 3-5 днів в отриманні сировини і в виготовлені продукції, у виконанні контрактів, в тому числі експортних контрактів. Через те у нас по січню недоотримання митних платежів згідно планів Міністерства фінансів. У зв'язку з цим я закликаю уряд негайно втрутитися в ситуацію. Парламент – продовжити пільговий період. І уряду рекомендую припинити імітувати реформи і нарешті здійснити справжній розподіл податкової і митної… 30 секунд завершити. Тому ухвалили вчора євроінтеграцію, прошу уряд і парламент ухвалити всі євроінтеграційні закони митного напрямку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І, будь ласка, зараз до слова запрошується народний депутат Мосійчук. Прошу вас.

Шановний український народе! Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Ось я в руках тримаю рішення окружного адміністративного суду міста Києва, після появи якого, і яким визначено усунення від займаної посади в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, зник будь-хто. Сьогодні в урядовій ложі не було жодного представника МОЗу. І спитати про ту шалену, страшну ситуацію з епідемією кору в Україні ні в кого не було можливості. Натомість урядовці, сама Супрун, і навіть іноземні посли, тиснуть, вчиняють шалений тиск на суд, що є кримінальним злочином. І я вже звернувся до поліції з вимогою порушити кримінальне провадження. Вчиняють тиск на українське суспільство і брешуть людям, що все зупиниться, якщо пані Супрун не буде обіймати посаду керівника очільниці МОЗ. Насправді, що відбулося в МОЗі? Коли Супрун прийшла на посаду, вони, дійсно, відкинули мафію фармакологічну вітчизняну "Богатирьова і К". Але замінили її на ще гіршу – на транснаціональну Я стверджую це, тому що в країну ввезено 400 тисяч вакцин від кору американського виробництва, які арештовані рішенням американського суду. В країну ввозяться ліки, дешеві ліки – це правда, але термін придатності яких закінчується через місяць-два після їхнього ввезення. Закупили тести на гепатит в країні-агресорі Російській Федерації, при тому що аналогічні випускаються в Києві і Харкові. Програма, яку пропонує Олег Ляшко і наша команда у сфері охорони здоров'я, передбачає не особистий конфлікт Супрун – це світоглядний конфлікт, а передбачає здешевлення ліків. І ми запропонували цілий пакет законопроектів на цю тему. Передбачає страхову медицину, коли держава буде оплачувати страховку дітям, пенсіонерам і малозабезпеченим, а роботодавець – тим, хто працює; коли лікарі будуть отримувати вчасно заробітні плати, а українці вчасно дочекаються швидкої. От саме за це бореться Ляшко і наша команда – за життя і здоров'я кожного українця. Валерія Заружко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни України, треба пам'ятати, що фракція Радикальної партії має послідовну державницьку позицію. Ми неодноразово казали, що ми за справжню євроінтеграцію, ми за справжню енергонезалежність, за справжню енергобезпеку, бо саме це найкоротший шлях до політичної суб'єктності, до незалежності країни, до сильної країни. Я хочу нагадати, що згідно курсу на ЄС, було затверджено енергостратегію, згідно якої з початку цього року, з 2019-го, почалася реформа енергетичної галузі та був запроваджений новий ринок енергії. Що ще важливо? Дуже важливо, що вугілля на сьогодні є невід'ємною частиною енергетичного ринку. Міжнародна агенція прогнозує стабільний попит на вугілля протягом наступних 10 років. У Європі сьогодні 25 відсотків електроенергії отримується від вугілля. США сьогодні займається реанімацією власної вугільної галузі. А що ж відбувається в Україні? В Україні сьогодні бракує шість мільйонів тонн вугілля щорічно. В Україні сьогодні занедбані державні шахти, де працівники мають кількамісячну заборгованість по заробітній платі, де працівників виводять поза штат, де люди голодують, де вони на межі. І, як ми чуємо сьогодні від шановних урядовців, досі немає державної стратегії виведення з кризи вуглевидобувної галузі країни. Майже 5 років ці люди працюють, і вони досі не розуміють, що робити з державними шахтами. Це дуже просто. Влада купує імпортне вугілля, вона зосереджена саме на цьому. Мільярди доларів витрачається на те, щоб стимулювати за кордоном вугільні галузі; мільярди доларів, які можна було б залишити в економіці України, мільярди доларів, які уходять на те, щоб імпортувати енергоносії, що негативно впливає на зовнішньоекономічний баланс та на стабільність гривні. Це може бути тільки тимчасовим кроком, бо потрібно переходити на енергоносії власного виробництва. Тому команда Радикальної партії пропонує чіткий план. Це ринкові механізми ціноутворення, які скажуть "ні" корупції та кабінетному ціноутворенню; це припинення злочинної практики дискримінації вітчизняного виробника; це прийняття нашого законопроекту "Купуй українське, плати українцям", який нарешті надасть

бачили майбутнє своїх дітей у власній країні і мали стабільну роботу і достойну заробітну плату, а країна мала енергонезалежність та власне українське вугілля. Дякую. Шановні українці, вчора під час голосування за зміни до Конституції щодо курсу на НАТО та ЄС відбулися грубі порушення конституційної процедури ухвалення законів, а саме неперсональне голосування. Нами було зафіксовано кілька випадків "кнопкодавства" для забезпечення показового результату в 334 голоси. "Опозиційний блок", керуючись Конституцією та Законом про Регламент Верховної Ради, негайно звернувся з проектом відповідної постанови про скасування результатів голосування до Апарату Верховної Ради, проте вже вкотре за вказівкою керівництва співробітники Апарату Верховної Ради цю постанову реєструвати відмовилися. Наведені аргументи відмови – це цинічне перекручування норм закону, нібито процедура ухвалення змін до Конституції не регулюється регулюється загальними положеннями Регламенту щодо інших законопроектів. Але це не означає, що такі сумнівні зміни до Конституції, що протаскуються через парламент без всеукраїнського референдуму, можна ухвалювати з порушенням конституційної процедури і "кнопкодавити". Вкотре голова Верховної Ради Андрій Парубій стрімко підписав Закон про зміни до Конституції, позбавивши народних депутатів законного права подати свої заперечення щодо грубого порушення процедури голосування. Влада в черговий раз показала, що демократія, європейські цінності – це ширма для прикриття грубої узурпації та зловживання повноваженнями. Замість ухвалення важливих для людей законів про зниження тарифів, про повернення соціальних пільг для посилення соціального захисту, про припинення війни та виконання Мінських угод, коаліція ухвалює відверто популістичні закони. Нас ніхто не чекає ані в НАТО, ані в ЄС. Перехід до євростандартів Угоди про асоціацію з ЄС вже знищує українського виробника і позбавляє його доступу до європейського ринку, перехід на стандарти НАТО знищить вітчизняний воєнно-промисловий комплекс і спрямує бюджетні кошти на закупівлю імпортного обладнання. Нагадую, що Закон про основи основи мовної політики був скасований Конституційним Судом рік тому саме через кнопкодавство. Це рішення має силу прецеденту, тому з конституційним поданням про таке грубе порушення Основного Закону "Опозиційний блок" звертатиметься до Конституційного Суду. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, наступний виступ. Народний депутат Силантьєв запрошується до слова. Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні українці, ми живемо з вами в дуже непростий час, багато потрібно вирішувати проблем та викликів, вирішувати безліч завдань, а для цього нам потрібні сили, знання та здоров'я. І от саме що стосується питання здоров'я, тут у мене для вас є гарна новина. Завдяки чисельним виступам з цієї трибуни депутатів від Радикальної партії Олега Ляшка, завдяки нашим вимогам і чіткій послідовній позиції нашої команди нам вдалося, році, в 19-му році, були виділені кошти на фінансування Програми по реконструкції, ремонту та побудові нових водноспортивних комплексів. Чому це важливо? Ну, по-перше, це вперше з часів незалежності України, коли з державного бюджету виділяються кошти саме на цю програму. Простий приклад. Коли я їздив як депутат від Радикальної партії Олега Ляшка по областях України і аналізував ситуацію, яка склалася з розвитком спортивної інфраструктури в регіонах, то виявилося, що останній час, коли виділялися кошти з державного бюджету на побудову спортивної інфраструктури, це було 35-40 років потому. Уявіть собі, в якому зараз стані перебувають ці спортивні комплекси і скільки їх залишилося взагалі. Друге: чому важливо прийняття цієї програми сьогодні для українців. Розвиток спортивної інфраструктури – це один з напрямів і способів боротьби з тою чисельною і багатомільйонною смертністю, яка сьогодні є в Україні. Уявіть собі, що кожного року в Україні стає на 220 тисяч людей менше, аніж народжується, за 2018 рік це така статистика, тобто в 2018 році, можна сказати, що зникло жителів такого міста, як Івано-Франківськ. Далі. Це можливість подолати ту страшенну ситуацію зі здоров'ям нашої молоді і наших дітей в Україні, це також профілактика дитячої злочинності. Сьогодні в Україні це велика біда. Але Радикальна партія Олега Ляшка на цьому не зупинилася, і ми також боремося за те, щоби зберегти ту існуючу інфраструктуру, яка сьогодні ще залишилася в Україні: палаци спорту, стадіони, манежі і багато іншого, – щоб їх не знесла і не зруйнувала недоброчесна міська влада, щоб замість них не з'явилися нові торговельні центри, заправки і таке інше. Тому Радикальна партія Олега Ляшка зареєструвала проект Закону про мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок з метою збереження об'єктів фізичної культури і спорту. Саме тому команда Радикальної партії і Олег Ляшко надалі будуть робити все необхідне, аби зупинити вимирання нашої чудової, талановитої… Дякуємо вам за ваш виступ. І наступним, будь ласка, до слова запрошується наша колежанка пані Оксана Юринець. Будь ласка, пані Оксано. Шановна пані голово! Шановні народні депутати! Шановні українці! Без перебільшення, зміни до Конституції – це надважливий історичний крок, який прийнятий в парламенті цього скликання. Дуже важливо, щоб ми усвідомлювали, що це певний етап, який є достатньо стратегічний. Але що нам ще потрібно зробити на цьому шляху? Дуже важливо, щоб ми як законодавці пам'ятали про свою основну функцію – це приймати ті необхідні закони, які будуть робити затверджені нами вектори нашого стратегічного розвитку реальністю. Мої звернення сьогодні обумовлені необхідністю підготовки України до рівноправного членства та союзництва країн Північноатлантичного альянсу. Незважаючи на те, що перед нами великий шлях підготовки, ми повинні як законодавці чітко розуміти, що першочергове завдання парламенту України як правової держави – це приведення законодавства у сфері оборони та національної безпеки до стандартів НАТО. Саме така правова підготовка дасть нам реальні механізми посилення оборони держави та додаткові аргументи членства в НАТО. В даному випадку йдеться про необхідність формування та розвитку системи військ територіальної оборони. Система організації військ територіальної оборони є близькою для країн-членів НАТО. Вона дозволяє не лише укріпити кордони союзників, але й посилити організацію безпеки в країнах-членах. Успішною практикою функціонування таких формувань є війська територіальної оборони в наступних країнах-членах НАТО: це Польща, Велика Британія, Сполучені Штати, Німеччина, Норвегія та інші країни. Щодо України, то фактично ми є унікальною державою, яка володіє досвідом організації територіальної оборони в умовах ведення бойових дій. До прикладу, у 2014-15 роках саме практика організації територіальної оборони з добровольців не дала можливості агресору окупувати решту частини Донбасу. Однак сьогодні процес формування територіальної оборони потребує законодавчого врегулювання, де роль парламенту, колег народних депутатів є ключовою. Сьогодні в Україні розроблено законопроекти та внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення питань керівництва територіальної оборони. Однак ряд законопроектів вже тривалий період часу лежать у комітеті Верховної Ради. З метою оптимізації питання підготовки та ведення територіальної оборони, що потребують законодавчого врегулювання та… профільного комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить забезпечення державної політики у сфері оборони, ми звертаємося, аби – наша делегація в Асамблеї НАТО – пришвидшити цей процес. Це дуже важливо сьогодні для України, це дуже важливо для нашого майбутнього. "Бо плач нікому ще не дав свободи. Лиш хто борець, той здобуває світ". Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за ваш виступ. І до слова запрошується наш колега Юрій Соловей. Будь ласка, пане Юрію. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Традиційно в п'ятницю я використовую можливість звернутися з трибуни парламенту щодо проблем мого округ. І як правило, в більшості випадків такі звернення стосуються тих проблемних питань, які найгостріше стоять у межах Верховинського, Снятинського і Косівського районів. І чомусь так співпадає, що половина всіх

та голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Незважаючи на те, що за останні декілька років, я вважаю, нам вдалось зробити великий прорив у будівництві доріг, у гірській місцевості - це і дорога Косів – Верховина, і Стопчатів – Косів, Косів – Кути, Кути – Тюдів, і дорога в Івано-Франківськ з Чернівців у межах Снятинського району. Але, на жаль, я змушений констатувати, що порівняно до протяжності доріг, які знаходяться в межах цих трьох районів, відремонтовані дороги складають в межах 20 відсотків від необхідних для ремонту доріг. Звичайно, що це є практично нічого і що нам однозначно у 2019 році, якщо ми хочемо ще на більш вищий рівень підняти ці території, потрібно знову залишати в фокусі питання відновлення доріг. Саме тому я звертаюся до міністра інфраструктури в першу чергу 2019 року включити в перелік доріг, які будуть ремонтуватися, дорогу Р24 в межах Кривопільського перевалу, яка знаходиться в жахливому стані. Я прошу включити до переліку дорогу Р62 в межах Устеріки і в межах села Тюдів, яка також… які не завершені в своєму ремонті і потребують цього ремонту. Однозначно, ми вже роками говоримо про дорогу Пістинь–Космач, яка однозначно потребує до включення в межах на рівні Івано-Франківської області керівництвом Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Рожнів – Кути, Стецева – Будилів, Джурів – Іллінці та Тулуків – Стецева – це ті магістралі, які в першу чергу необхідно включити до плану і переліку робіт з відновлення і будівництва доріг у межах Верховинського, Косівського і Снятинського районів. Сподіваюсь, що моє офіційне звернення найде своє відображення у відповідних рішеннях Кабінету Міністрів України та розпорядженнях голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Дякую за увагу. Дякуємо вам. І до слова запрошується народний депутат Дерев'янко. Прошу вас. Шановні колеги, дорогі українці! Юрій Дерев'янко, партія "Воля". Нас не чують, влада глуха сьогодні до нас, система глуха сьогодні до всіх нас, вона не чує, коли ми вимагаємо припинити грабувати наші сім'ї, коли ми вимагаємо справедливості в судах, коли ми вимагаємо припинити свавілля від чиновників, влада не чує мільйони українців, мільйони наших голосів, які вимагають забезпечити право гідно жити і працювати в Україні. Влада особливо глуха до тих, хто є активним і дієвим, тому що їх неможливо купити на виборах, їм неможливо "втюхати", якісь дешеві обіцянки, їх краще не помічати і чути взагалі. Але це мільйони українців, які хочуть жити, працювати в Україні, народжувати дітей, їх виховувати і нікуди не їхати з України. В тому числі це підприємці, які хочуть, щоб прибрали непотрібні дозволи, які хочуть однакових правил конкуренції, які хочуть захисту права власності. І я вимагаю стоп перевіркам до того, щоб ми ухвалили рішення про проведення реальної ліберальної податкової реформи. В тому числі це власники авто, і ми вже давно розуміємо, що автомобіль – це не є засіб збагачення чи засіб якогось там багатства, а це є засіб пересування. І моя позиція тут дуже чітка: 10 відсотків від вартості розмитнення автомобіля. Ми в тому числі заробітчани, які мільйонами сьогодні знаходимося вимушено за кордоном, інвестуючи в Україну понад 11 мільярдів доларів, але нас позбавили фактично права голосу, коли ми є українцями. Тому моя позиція уже чітка: електронне голосування, а також голосування поштою для наших заробітчан, які знаходяться за кордоном. Ми є власники зброї в тому числі. І моя позиція полягає в тому, що ми маємо мати право на збройний захист свого життя, здоров'я, здоров'я і життя своїх рідних у своєму помешканні, у своєму будинку. Ми в тому числі і активні жінки. Офіційно жінок більше чим чоловіків в Україні, але справа полягає в тому, що жінки сьогодні не представлені у вищих щаблях влади. Тому моя позиція дуже проста – 50 відсотків жінок у владі, щоб вони могли захищати інтереси жіноцтва, інтереси багатодітних сімей, інтереси матерів-одиначок. Ми в тому числі і захисники тварин. І ви знаєте, що сьогодні саме захисники тварин борються про те і ловлять тих догхантерів і інших людей, які жорстко поводяться з тваринами, фактично їх знищуючи Тому моя позиція – Україна без жорстокості. Ми – ІТ-підприємці. І ви знаєте чудово, що в усьому світі це та галузь, яка рухає економіку вперед. Тому моя позиція – найкращі умови для ІТ-галузі, 0 відсотків оподаткування на 10 років для ринку криптовалют. Ми – екологічні активісти. Ви знаєте катастрофу екологічну, яку ми маємо. На 35-40 відсотків зросла захворюваність. І в 10, в 20, в 25 разів перевищуються норми шкідливих речовин в багатьох містах. Шановні колеги… ця система, яка нас не чує, ця влада, яка нас не чує, говорить тільки про одне: що сьогодні нам не потрібно цю систему реформувати, нам потрібно будувати систему заново. Ми маємо забрати у олігархів монополію на владу, монополію на економіку, монополію на ЗМІ, монополію на політику. Ми маємо зробити так, щоб у 2019 році за тих, хто хоче цю систему підтримувати, не віддати жодного абсолютного голосу. Це в наших руках. Ми можемо це зробити. Давайте об'єднуватись. І давайте… Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Кривенко Віктор. Просимо вас, пане Вікторе. 13:20:33 КРИВЕНКО В.М. Віктор Кривенко, Народний Рух України. Шановні українці, ми бачимо по всій Україні за наші з вами гроші висять білборди, де пишуть "уряд Гройсмана". У Франківську я бачив на одному кілометрі три білборди з дуже важливим меседжем. Дуже важлива ідея: "Децентралізація. Новий етап". Нам, безумовно, від цього стало всім краще жити. Я хочу вам навести приклад однієї такої децентралізації. місто Заставна, Чернівецька область, 19 кілометрів від Чернівців, де пройшли вибори 29 квітня минулого року, де Народний Рух України зайняв перше місце, наша фракція - 24,7 відсотка ми набрали. Мер, підтримуваний нами, Василь Радиш, переміг, набравши майже 80 відсотків І районна влада, районна державна адміністрація, рада роблять всі, які можна, перепони, щоб не було успішної об'єднаної територіальної громади. Не передають спортивну залу, навіть автобус не передають школі, яку передали вже до ОТГ. І тепер не буде чим дітей довозити з сусіднього села. Один раз спалили міському голові ресторан його родини. Сьогодні вночі, о півтретій, знову намагалися підпалити, камери зафіксували двох молодих людей. І я прошу головуючу оформити, дати доручення оформити моє звернення до прокуратури, до Генеральної прокуратури, до МВС і до до голови обласної адміністрації як звернення, щоб вони реагували на цей злочин. І я закликаю пана Павлюка - там молодий виконуючий обов'язки голови адміністрації обласної чернівецької, - щоб він взяв під свій особистий контроль і щоб децентралізація, якою так пишається Президент, Прем'єр, Верховна Рада, яка за це голосувала, і яка справді несе людям важливі поліпшення їхнього життя, щоб вона запрацювала, і конкретно в місті Заставній, там, де вийшло так, що не перемогли від влади фракції, а перемогла опозиційна фракція, щоб вони дали їм нормально розвиватися. До мене звертаються наші рухівці зі Сміли. Перше – це питання перевиборів як міського голови, міської ради. Ми там проводили віче, було понад тисячу смілян, і одноголосно прийняли рішення про відкликання всіх депутатів. Нам вдалося завдяки активній позиції громадського сектору, інших політичних сил, що уряд побачив, на засіданні уряду ми піднімали це питання, і Прем’єр-міністр давав доручення, Президент зібрав… Газ пустили, але борги далі вішають на місто. Нам треба, щоб ця ситуація не замовчувалася, бо як тільки стане тепло, про смілян знову всі забудуть. І зараз в Смілі є надсерйозна проблема. Там фактично повністю зруйнована дорога і всі фури їдуть через місто. Я звертаюся до пана Вельбівця – голови адміністрації обласної, до міністра інфраструктури Омеляна, щоб вони терміново взяли цю ситуацію під контроль. Там десь 2 кілометри - ділянка цієї дороги, і там везуть техногенно небезпечні грузи, там пішов аміак, і все це йде через місто. І це справді загрожує величезною катастрофою… …я прошу звернення до Вельбівця і до пана міністра теж дати доручення оформити. Питання Полтави. Я звертався і до правоохоронців, і публічно, і говорив про те, що переплатили на сміттєвозах 2,4 мільйони гривень. Зараз ми досліджуємо інформацію, і як тільки вона, будуть у мене матеріали, я, до речі, звертаюся до всіх журналістів, активістів, надавайте матеріали про корупцію по всій Україні. Так от, по Полтаві, тепер вони купили два трактори - і переплатили теж мільйон гривень. Я звертаюся до голови обласної адміністрації, до... Дякуємо. І, будь ласка, зараз до слова запрошується Єгор Соболєв. Прошу вас. Да, і я прошу оформити виступ народного депутата Кривенка як депутатське звернення. Прошу. Я би хотів сьогодні використати парламентську трибуну, щоби всі звернули увагу на долю Сергію Миронюка. Він киянин, за професією – торговець фондовими паперами, доброволець цієї війни за незалежність. І зараз, судячи з усього, йому загрожує розправа. Сергій, як і багато інших мешканців Дарницького району Києва, виступає за збереження унікальної зеленої зони і перетворення її на екопарк "Осокорки". І в понеділок він помітив двох великих людей на великій машині, які почали йому відверто погрожувати, а у вівторок продовжили за ним стежити по місту. Оскільки ви знаєте, як багато в останній час сталося нападів на активістів, які вимагають дотримання закону, які виступають проти несправедливості, ми рекомендували Сергію написати заяву до Національної поліції, і розпитали його самого, хто, він думає, може хотіти з ним розправитись. Я прошу керівника Національної поліції Сергія Князєва звернути увагу на написане звернення громадянина. Нам нікому не потрібна ні в Києві, ні в усій Україні ще одна смерть, ще одна спроба розправи над активістом. Так само я хочу звернутися до людей, які можуть стояти за цими погрозами і за цим стеженням: не повторюйте долю замовників вбивства Катерини Гандзюк, не ставайте за межу закону, тому що за Сергієм дуже багато людей, дуже багато добровольців, дуже багато активістів, дуже багато інших небайдужих українців, які не пробачать будь-яких протиправних дій проти такої людини. Сподіваюся, що все буде добре з киянином, з активістом, з добровольцем. Впевнений, що для цього багато людей мають розповідати цю історію, мають показувати, що Сергій не сам. І хай все це добре закінчиться. Дякуємо. І до слова запрошується народний депутат Іван Спориш. Будь ласка, пане Іване. Шановна головуюча! Шановні народні депутати! Звичайно, у нас дуже показово проходять виступи у п'ятницю, всі тихо, уважно слухають. Ще якби так сесія в проходила, було б дуже і дуже гарно. І даже вчорашні наші зміни, які ми приймали до Конституції, в незалежності від того, що дехто тут говорить, що один там хтось за когось проголосував. Ну, мабуть, можливо, і так, але, разом з тим, можливо, ні. Але, разом з тим, цей один голос нічого не рішає, саме головне, що ми проголосували за ці зміни. І слава Богу, що Президент України Петро Порошенко добився разом з нами того, що все-таки ці зміни в Конституції є. Я б ще дуже хотів звернутись, тому що у нас півзали кандидатів в народні депутати, не зараз, звичайно, а десь чоловік п'ятнадцять. І дуже б хотілось, щоб вони разом зібралися і проговорили, щоб ми на наші округи не показували несвідомості, не лили бруду один на одного, а якось дотепно говорили з цієї трибуни. Тому що ми знаємо прекрасно, і наші виборці це питають, ті, хто народний депутат, якщо він виступає від трибуни і говорить неправду і ллє бруд на когось, йому це нічого не буде, бо в нього є недоторканність. Тому я хотів би, щоб все-таки ті, хто дивляться виступи наші з трибуни, якщо це є неправда, то щоб хоч розрізняли правду і неправду. В березні місяці, як вже було встановлено урядом, будуть виплачуватися в грошовому виді субсидії за газ, які недоотримували наші виборці, виборці, наші люди в селах і інші. Але я думаю, що тут, дійсно, потрібно, щоб був великий контроль. Тому що все-таки ми знаємо прекрасно, в селах люди отримують досить малі пенсії, звичайно, це ми розуміємо, і кожна ця копійка буде дорога кожній людині, для того щоб ці копійки, ці кошти вони могли б використати для інших цілей і економити той газ, який їм надається. Адже навіть ціна на газ 3,50 – це непосильна для жителів сіл. Для жителів сіл ціна 1 гривня 20, 1 гривня 50, до двох гривень, така, як вона є, так як люди платять за субсидії, так воно і повинно бути. Я б ще хотів декілька слів сказати, знову ж таки за дорогу, тут дуже багато говорилося і виступали за ці дороги. дороги дуже погані, і ми це прекрасно розуміємо, я вже неодноразово з цієї трибуни говорю за Вінниччину, за Томашпільський район, за дорогу Вапнярка – Високе - Крижопіль, ніхто не хоче почути. Я сьогодні говорю за погані дороги, тому що погані дороги, зараз досить їх багато,

а на дорозі, якої взагалі немає і вона державного значення, то, я рахую, що там вже ніхто не може їздити, і це центральна дорога знову ж таки на Одесу, на Молдову, на Кишинів. І ми показуємо приклад, і люди вертаються з цього місця, об'їжджають за 100 кілометрів дальше. Тому я дуже хотів би, щоб знову ж таки це було моє як звернення від трибуни. Дякуємо. Я прошу оформити виступ народного депутата Івана Спориша як депутатське звернення. Зараз до слова запрошується Борислав Береза, будь ласка. Шановні колеги, шановні українці! Звертаюся до вас з такою цікавою інформацією. У 2017 році Київське комунальне підприємство КП "Плесо" і КП "Київзеленбуд" отримали останні місяці 900 мільйонів гривень на озеленення парків та очищення озер. У листопаді та грудні – 900 мільйонів гривень. Щоб ви не мали сумніву, вони з цими грошима справилися. Більше того, після того, як ми порахували скільки коштувало озеленення в Києві, то зрозуміли, що середня вартість одного квадратного метра парку обходиться киянам у 22 тисячі гривень. Це та ж сама ж сама ціна, яка зараз у деяких забудовників за один метр квартири. 900 мільйонів гривень це майже 900 квартир для атошників, це вирішення питання для багатодітних сімей. Це взагалі дуже цікава історія. Наприклад, на Троєщині було виділено 269 мільйонів теж у грудні на озеленення району. 269 мільйонів гривень це стільки коштує школа у 20 чи 24 мікрорайоні, про який вже розповідають десятки років, це наші з вами гроші, і дуже цікаво, куди ці гроші пішли. Тому що, розумієте, коли взимку виділяють гроші, їх освоюють, а потім ніхто не може з'ясувати, як так трапилось, то це стовідсотково буде повторюватися знову і знову. Я хочу звернутися до міністра внутрішніх справ пана Авакова, я хочу звернутися до мера Києва пана Кличка, щоб вони взяли під свій контроль. Я хочу, щоб це було зареєстровано як моє депутатське звернення щодо перевірки законності цих дій, щоб вони з'ясували, куди пішли ці гроші, щоб у 2019 році такого не сталося, а люди, які були причетні до цих схем, були покарані, бо за кожною розтратою стоять персоналії, фамілії, прізвища, посади. І якщо ми не будемо карати тих, хто розбазарює державні гроші, комунальні гроші, наші з вами гроші, в країні ніколи нічого не буде мінятися, тільки на словах. Тому ще раз звертаюся до Авакова і Кличка: розберіться з цією справою, бо 900 мільйонів гривень у грудні на озеленення Києва… Дякую. Прошу оформити виступ народного депутата Берези як депутатське звернення. І зараз до слова запрошується народний депутат Савка. Будь ласка, пане Савка.

Дякую, пані головуюча! Шановні колеги, дорогі українці! Я хочу звернутися до Прем'єр-міністра нашої держави України Володимира Борисовича Гройсмана. Дуже важливе питання, яке стосується нашої армії. Перш за все хотів би подякувати за позитивне вирішення низки питань для нашої армії, а саме за вирішення проблеми харчування, забезпечення офіцерського складу під час виконання ними завдань, за такі завдання, як добовий наряд військовослужбовці-офіцери, які знаходяться на польових виходах. Та, на жаль, було залишено поза увагою питання щодо забезпечення денного харчування військовослужбовців офіцерського складу. Денне харчування – це обід, гаряча їжа у пунктах постійної дислокації в стаціонарній їдальні. Прошу вас звернути увагу на дане питання та внести певні зміни до чинного законодавства нашої держави України, щоб умови для офіцерів, старшин, сержантів та солдат за контрактом були рівними. Також я хочу звернутися до засобів масової інформації, до журналістів. На даний час це не таємниця, що йде інформаційна війна, і деякі сумнівні телеканали це використовують у спосіб ведення інформаційної війни, в тому числі і проти офіцерів, проти бойових командирів та начальників, які своїми діями показали себе під час ведення бойових дій, під час ведення війни з агресором, з московським агресором. Тому я закликаю, вельмишановні, дорогі журналісти, ні в якому разі, поки не буде суду, рішення суду, не повинні ми показувати на руку Московії, що стосується тих офіцерів, які в в даний час приймається рішення правоохоронними органами, тому цього не повинно бути. Хто це робить, він робить на руку Московії. Починаючи з Верховного Головнокомандувача до крайнього солдата, який проходить службу в Збройних Силах України, в поліції, ніхто не має права їх використовувати в своїх інтересах. Я теж звертаюся до певних кандидатів в Президенти, які бажають стати Верховним Головнокомандувачем нашої держави Україна. Крім цього, в мене теж є ряд запитань, що стосуються... це питання з приводу обіцянки, даної ще в 2017 році, відкриття пропускного пункту між Україною та Республікою Польща у Львівській області, Турківського району, село Лопушанка. Прошу

щоб ці питання, які в даний час були озвучені, вважати питання до Прем'єр-міністра України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам. І до слова запрошується народний депутат Купрієнко. Будь ласка, пане Купрієнко. Олег Купрієнко. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка – єдина фракція у Верховній Раді, яка зараз на робочих місцях, яка працює, яка знаходиться у парламенті і намагається... яка майже у повному складі. Є 2 представники "Опозиційного блоку", 2 – БПП, "Самопоміч" – 3 і позафракційних – 2. Оце, шановні телеглядачі і радіослухачі, влада, оце вам влада. Сьогодні ми спостерігали "годину запитань до Уряду". рішення про... в Європу, в ЄС і в НАТО, всі прийшли, всі фотографували, всі розказували, як ми дружно всіх тут врятували і підемо всі дружно в Європу. Сьогодні, коли "година запитань до Уряду", коли треба відповідати на гострі питання, коли треба розказувати, як захищаються права людей, в залі ні Прем’єра, ні Першого віце-прем’єра, ні ключових міністрів палива і енергетики, ні силових міністрів, які мають відповідати за те, що розказують, як вони будуть притягувати до відповідальності за підкупи на виборах. Нікого немає. керівників і кажу: "А ви хоч знаєте структуру того ж самого "Нафтогазу"? Що таке "Газтек", який майже 90 відсотків ринку газу контролює і продає?". Кажуть: "Ні, ми такої фірми не знаємо". Люди добрі, по всій країні команда Ляшка їздить зараз, розмовляє з людьми і перше питання, що нам задають, навіть не питання, а в очі колють: "Ось ваша влада, ось ваш захист. Ось платіжки на 1900 гривень за місяць за газ і ось 2600 пенсії. Ось вам 48 копійок підняття пенсії, яку влада зробила". Оце влада? Ні, шановні, це – відсутність влади. Це ганьба. Це ганьба українського народу. Це те, що на виборах приходите і голосуєте за 200 гривень чи за кіло гречки, а потім питаєте, чому так жити погано. А тому так погано жити, що треба не за кіло гречки і не за 200 гривень. Зараз, правда, кажуть, що вже за тисячу гривень провладні кандидати в президенти роздають і підписують якісь папери. Мабуть, це трошки більше, ніж 200. Але, люди добрі, розкрийте очі. Якщо ви хочете отримувати не тисячу гривень перед виборами раз і на 5 років, а принаймні по тисячі гривень добавку до пенсії кожного місяця протягом 5 років, і щоб доля ваша не тяжка, так голосуйте за Ляшка. Голосуйте за команду Радикальної партії, яка приведе Україну до світлого майбутнього. Слава Україні! Ірина Сисоєнко, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Під новорічну ялинку уряд в черговий раз зробив подарунок приватним підприємцям, на цей раз тому малому бізнесу, який ледь виживає і забезпечує людям на селі можливість придбати лікарські засоби. Прийнятими змінами до Податкового кодексу зобов'язано фізичним особам-підприємцям, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами та виробами медичного призначення, в обов'язковому порядку порядку застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій. 1 лютого я провела зустріч з цими приватними підприємцями, які приїхали з усієї України. І вони говорять про те, що сьогодні вони не можуть у тих умовах, в яких вони працюють, створити відповідні умови тим, як це зобов'язано такими змінами. Сотні звернень передані до народних депутатів усіх політичних сил про те, щоб ми їх підтримали і щоб ми не дали можливість сьогодні знищити той малий бізнес, який робить надзвичайно важливу справу – забезпечує лікарськими засобами людей, які проживають у селі. На сьогоднішній день така ініціатива по суті є неможлива у своїй реалізації, адже в селі є проблеми зі світлом, адже в селі сьогодні немає Інтернету, тобто технічно неможливо встановити касові апарати. Також касові апарати коштують від 11 тисяч гривень, щомісячне їх обслуговування складає 3 тисячі гривень у місяць. І це є надзвичайно високим фінансовим навантаженням, яке сьогодні може призвести лише до одного: що аптечні заклади, які належать фізичним особам-підприємцям, просто почнуть масово зачинятись по всій Україні. І, по суті, це є величезним бажанням власників великих аптечних мереж. Саме вони сьогодні зацікавлені в тому, щоб повністю знищити фізичних осіб-підприємців і для того, щоб повністю монополізувати ринок продажу лікарських лікарських засобів. Тож, по суті, уряд створює відповідні умови для того, щоб відбувалась монополія навіть у таких важливих питаннях для людей, як продаж лікарських засобів. Також я хочу навести такі важливі цифри, що сьогодні в маленьких селах, там, де аптечні заклади мережам нецікаві, все ж таки аптечні заклади, які належать суб'єктам підприємницької діяльності, мають важливу соціальну місію, адже аптеки-ФОПи – це 30-40 гривень середнього чеку. А коли ми говоримо, що аптечні заклади будуть належати великим аптекам, то сьогодні середній чек для аптек мереж складає 400-500 гривень. Тобто ми маємо розуміти, що з такою ініціативою, якщо фізичні особи-підприємці не будуть мати можливість працювати і утримувати відповідні аптеки, а все це стане власністю великих аптечних мереж, то питання вартості лікарських засобів… . 30 секунд завершити, будь ласка. ми всі разом маємо об'єднатися і проголосувати за підтримку малого бізнесу і, саме головне, за інтереси пацієнта. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І до слова запрошується народний депутат Ігор Шурма. Пане Ігоре, будь ласка. Я перепрошую, народний депутат Мартовицький запрошується до слова. Я перепрошую. І потім – Ігор Шурма. Пане Мартовицький, прошу.

Шановні громадяни України, виступати сьогодні мене змусило чергове Розпорядження Кабінету Міністрів від 16 січня цього року за номером 14-р. Ним розподіляється додаткова дотація для здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти і охорони здоров'я між місцевими бюджетами у 2019 році. Відповідно до додатку до цього розпорядження Дніпропетровська область отримала дотацій 809,2 мільйони гривень, з яких 73,9 відсотки, це майже 600 мільйонів, направлено в обласний бюджет; 30 мільйонів – в районні; 4,5 відсотки, це 36 мільйонів – в бюджети ОТГ, а ось 18,1 відсоток – це майже 146,5 мільйонів гривень залишилися нерозподіленими. При цьому бюджети міст обласного підпорядкування не отримали ні копійки. Тільки в місті Павлоград, що розташовано на території мого 36 виборчого округу при формуванні бюджету на 2019 рік недостатність коштів медичної субвенції на утримання закладів охорони здоров'я склала 42 мільйони гривень, з яких тільки заробітна плата 9,2 мільйони гривень і запланована вартість медикаментів 2 мільйони. Звертаюсь особисто до Прем'єр-міністра з питанням: з яких або з чиїх міркувань обласний бюджет отримує майже 75 відсотків всього об'єму дотації, маючи ще і резерв у 18,1 відсоток? Якісь крихти отримають районні ОТГ, а міста взагалі залишаються без дотацій. Я сподіваюсь, що це розпорядження прийняте – я прошу звернути увагу, вже під час президентської передвиборчої кампанії, – не має під собою політичного підтексту, щоб з метою цілеспрямованого тиску з боку уряду і голів обласних держадміністрацій на деяких керівників і громад, і головних лікарів і медичний персонал лікарень, директорів і педагогів закладів освіти примусити підтримати одного з кандидатів шляхом надання або ненадання дотацій, адже при великих дефіцитах міських бюджетів по виконанню делегованих урядом повноважень виникає загроза несвоєчасних виплат зарплат і погіршення умов утримання цих комунальних закладів. Саме тому, враховуючи звернення до мене міських рад, розташованих на території мого виборчого округу, міст, як до представника інтересів громад Західного Донбасу у Верховній Раді, я вимагаю від Прем'єр-міністра особисто ініціювати відміну цього неоднозначного розпорядження від 16 січня за номером 14-р, перегляду і справедливого перерозподілу розмірів дотаційних коштів, необхідних бюджетам міст обласного підпорядкування підпорядкування Дніпропетровської області для повноцінного здійснення делегованих їм повноважень. Це було оформлено запитом. Але я вимагаю від Прем'єр-міністра рішення. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І до слова запрошується народний депутат Ігор Шурма. Будь ласка пане Ігоре. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні громадяни України, продемонструю вам, як відсутність міністра охорони здоров'я приводить до неправди, до смерті і до, вибачте за слово, брехні. за 3 роки захворіло 72 тисячі на кір. Хотів би нагадати, що у 2018 році в Україні було хворих більше як 50 тисяч. Це є більше в два рази, ніж в усіх країнах Європейського Союзу. У нас оголошена епідемія і вжиті заходи? Ні. До чого це привело? Це привело взагалі до парадоксу, що сьогодні спалах кору є в Міністерстві охорони здоров'я. 12 охоронців, 2 юристи, 3, підозрюю, і 1 помічник Уляни Супрун є хворі на кір. І це при тому, що зовсім недавно бачили фотографії і репортажі, як тимчасовий виконувач обов'язків Супрун під камери показує: "я вакцинована і весь апарат Міністерства охорони здоров'я є вакцинований". Це початок цієї... поза тим всім – 30 смертей. Діти, жінки, молоді жінки фертильного віку – це все є наслідки, не придумую, непрофесійної роботи. Більше того, неправда починається з моменту, коли справа в судах і вона відсторонена від посади. Іде повідомлення від Супрун: "Моя відсутність призведе до того, що 619 мільйонів гривень, на які закуплені ліки з бюджету 2019 року, не будуть розприділені і будуть потерпати люди по різних хворобах". Так хотів би сказати, що в 2019 році ніхто грошей не виділяв, ніхто нічого не закуповував. Більше того, лише 11 лютого постійна робоча група при міністерстві з числа активістів під головуванням Стефанишиної, заступника, буде засідати і визначати, хто буде закуповувати медикаменти в 2019 році. Вдумайтеся, хто буде закуповувати медикаменти в 2019 році! А де ProZorro, а де тендер? В той час Супрун їде в Америку з робочим візитом, не зрозуміло для чого, але коли, зрозумійте, що вони будуть вибирати організації, вона приїде – і, напевно, буде результат, у кого закуповувати. Де є ще неправда? Неправда полягає у тому, що Наказом 1505 від 17-го року, є виданий Наказ МОЗ про надання права підпису договорів. можна їх підписувати. Більше того, 13.06.2018 Наказ 1114 – розподіл ліків для хворих після трансплантації. Наказ 1754 у 18-у році – розподіл туберкульозних препаратів, протитуберкульозних, і це все за підписом заступника міністра. Значить можна розприділяти. Навіщо людей обдурювати? І останнє. Якщо цю людину підтримає Президент України, підтримає Кабінет Міністрів, Голова Верховної Ради, громадські активісти, люди, внесіть її кандидатуру в зал, проголосуйте за неї і нехай хтось несе відповідальність за те, що відбувається сьогодні в Україні в охороні. здоров'я. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. І до слова запрошується народний депутат Олег Осуховський. Прошу вас, колего. Олег Осуховський, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Рівне. Шановні народні депутати! Дорогі українці! Вчора ми проголосували зміни до Конституції, а саме, які стосуються стратегічного напрямку України до Європейського Союзу і до НАТО. Але це одні з перших кроків, нам ще потрібно зробити дуже багато роботи, а саме, що вимагають наші міжнародні партнери – це реальних реформ, реальної боротьби з корупцією, реальних законопроектів, проголосованих у Верховній Раді України, а саме, які стосуються це нове виборче законодавство за відкритими списками і пропорційною системою, це зняття депутатської недоторканності, це Закон про тимчасові слідчі, спеціальні комісії, Закон про імпічмент Президента, свободівські важливі економічні законопроекти, це які стосуються повернення вкрадених грошей з офшорів. А за оцінками різних експертів сьогодні вкрадено і вивезено в офшори від 120 до 150 мільярдів доларів. Потрібно всі ті гроші повернути, влити в економіку держави і таким чином розвивати нашу державу. І що стосується саме ліквідації приватних олігархічних монополій, тому що олігархи сьогодні приватизували зокрема енергетику енергетику в Україні і диктують, зокрема, ціни на комунальні послуги і на тарифи, саме ми маємо ще один такий закон, щоб стратегічні енергетичні підприємства, такі як облгази, обленерго, газорозподільчі системи, були повернуті в руки українців, української держави. Тоді буде ринок газу, тоді буде ринок електроенергії і не будуть такі високі тарифи, які диктують сьогодні олігархи і влада. І відповідно однозначно ми повинні проголосувати в майбутньому бюджеті мінімум 5 відсотків ВВП для українського війська, щоб ми могли перейти до стандартів НАТО, і таким чином захищати Україну від російського агресора - від Путіна. Я думаю, що коли в майбутньому парламенті буде фракція Всеукраїнського об'єднання "Свобода", якщо ми ці законопроекти не проголосуємо в цьому скликанні, то обов'язково в майбутньому ми разом разом з українцями зробимо все для того, щоб була фракція і ці всі законопроекти були проголосовані. Я думаю, що так і буде. Ми будемо рухатися до Європейського Союзу і до НАТО, щоб в українців і в Україні була ця колективна безпека і був захист від зовнішнього агресора Росії і Путіна. Дякую. Слава Україні! Два виступи, народний депутат Рудик і… Будь ласка, запрошую вас. Шановні колеги, нас мало, але я думаю, що ті люди, які дивляться нас по телебаченню, дізнаються все-таки правду про те, що, незважаючи на те, що війні вже майже 5 років, яку веде весь український народ з нашим одвічним агресором, є немало питань, які досі не вирішені для людей, які воювали, воюють і, можливо, ще будуть воювати. Буквально в минулому році ми проголосували в цій сесійній залі, восени, законопроект, який вже є нормою закону, який знешкодив норму, антилюдську по своїй сутності, коли бійці, які втратили частину ноги, руки, пальця на війні, змушені були періодично проходити так зване ЛФК для того, щоб підтвердити, що у нього цей палець чи півноги не виросли. Ідіотизм в квадраті! Але через чиновницьку недбалість, через якихось людей, які б мали це давно зробити, вирішити, виписати в будь-якій постанові, в якому завгодно законодавчому акті, це було зроблено тільки восени минулого року. Буквально восени минулого року, коли ми вирішували цю проблему, до мене звернувся учасник бойових дій зі Сміли, інвалід ІІ групи, який одночасно мав право на отримання двох посвідчень: і учасника бойових дій, і інваліда бойових дій. І згідно з законодавством людина мусила вибирати: чи одне в себе залишити, чи друге. Здавалося би, в чому причина, в чому проблема? Ну вибрав чоловік собі посвідчення, що він є інвалід війни, і можна було б ставити жирну крапку чи знак оклику. Але сталася проблема: його дочка, маючи повне право на соціальну стипендію, навчаючись в одному з київських вузів, отримала відписку від ректорату цього інституту, чи Національного університету дизайну, вона не має права на цю соціальну стипендію через те, що вона не може надати копію посвідчення учасника бойових дій її тата. Я ж пояснив чому: тому що в нього є інше посвідчення - інваліда війни, цієї ж війни. Але краще пізніше, ніж ніколи, під який там камінь вода не тече. Я думаю, що багато українців чули ці прислів'я. 23 січня 2019 року уряд прийняв зміни в Постанову № 44, в якій поставив крапку в цьому питанні, на п'ятий рік війни. З одного боку, я хотів би сказати "дякую" віце-прем'єру Розенку, до якого я персонально звертався з цим питанням. Хотів би подякувати міністру Реві і, мабуть, всьому цьому уряду. Але чому так довго? Чому так довго ми вирішуємо ці проблеми, які б мали бути вирішені давним-давно? І насамкінець, я дякую всім учасникам бойових дій за те, що вони перший раз зробили подвиг для нашої держави і відстояли нашу землю. А друге, за те що вони продовжують… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, шановний колего, за ваш виступ. І останній на сьогодні виступ. Будь ласка, Павло Кишкар. Я на 2 хвилини продовжую наше засідання, щоби пан Павло мав можливість закінчити, Дякую, пані головуюча. Насправді декілька коротких питань. Розпочнемо з важливого - те, що відбулося вчора. Народний Рух своєю історією і своїми діями підтверджує прагнення, і своєю програмою політичною, підтверджує прагнення про вступ України до ЄС та НАТО. Проте ціла низка дій влади і Верховного Головнокомандувача іноді суперечить цим прагненням, зокрема нещодавній правильний Указ про визначення положення про Генеральний штаб Збройних Сил частково суперечить прийнятому і затвердженому, і підписаному Президентом Закону України "Про національну безпеку" і прямо протирічитьJ-структурі, яка є стандартом НАТО і визначає органи управління, і структурну побудову командних штабів країн НАТО. Тому звертаємо увагу на це і просимо привести у відповідність чинні укази Президента до стандартів НАТО. Коротка інформація про хлопців, які перебувають за ґратами, виконуючи свій безпосередній військовий обов'язок на лінії зіткнення з росіянами. Військова прокуратура, яку ми з вами затвердили і прийняли, структурували і надали відповідні повноваження, правильно затвердили, зловживають часто своїми повноваженнями і ціла низка військовослужбовців так чи інакше притягуються за кримінальними статтями до відповідальності, деякі з них просто перебувають за ґратами понад рік, і жодним чином справи їхні не доводяться до логічного кінця, не передаються на розгляд до суду. Зокрема, за моєю інформацією, справу, яка слухається в Лисичанському міському суді, Ляшенка і Кузьміна, підполковників Збройних Сил, які працювали у певний період бойових дій з Російською Федерацією у секторі А, до сих пір утримують під вартою, не розслідують саму справу, не передають її суду. Дуже дивно, і нехай це буде звернення до пана Матіоса, чому ці справи слухаються на сході. Давайте передамо, для того щоб правда була правдою, там, де вони проходять військову службу, можна спокійно провести це слухання. Останнє моє це звернення - до Служби безпеки з інформацією про вчинення злочину прокурором Генеральної прокуратури України паном Юрієм Станкевичем, який не розслідує справу щодо розкрадання Новинським понад 500 мільйонів гривень "Укрексімбанку". Ми наполягаємо на тому, щоб справа проти Юрія Станкевича була розпочата, ми всю інформацію, яка я особисто готовий свідчити і надавати інформацію щодо бездіяльності Генпрокуратури. А до пані Фріз як до людини, яка викликає… 30 секунд завершити, будь ласка. КИШКАР П.М. А до пані Фріз, яка є міністром ветеранів і до якої є повна людська повага, у хлопців звернення: ви шукаєте кошти на Міністерство ветеранів – ось вони, беріть їх, розслідуйте цю справу, доводьте її до логічного кінця, бо сьогодні ці гроші працюють проти України, проти держави. Слава Україні! 14:02:23 ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, дозвольте нагадати вам, що наступного тижня народні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях. Дозвольте звернути увагу і присутніх народних депутатів, і тих колег, які слідкують за трансляцією засідання по телевізору, по радіо, що головна робота над законопроектами відбувається у комітетах. І ми маємо кричущі випадки, коли комітети деякі не можуть зібрати кворум місяцями через неробство, безвідповідальність народних депутатів України. Дуже сподіваємося, що наступного тижня всі народні депутати відвідають засідання рідних комітетів і попрацюють конструктивно над законопроектами. У тиждень з 18 по 22 лютого народні депутати працюють з виборцями. Чергове пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться у вівторок 26 лютого і розпочнеться, як завжди, о десятій годині. А сьогодні ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. І щиро дякую всім колегам, всім фракціям, які у четвер показали конструктивність, відповідальність і добре попрацювали. Що стосується… Також 19 лютого відбудеться спеціальне засідання Верховної Ради України, присвячене вшануванню пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні і роковинам загибелі Героїв Небесної Сотні. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим.